odraz dogajanja v preteklem letu, in tudi poročilo za leto 2020 odraža stanje v Sloveniji v času epidemije. Vsekakor je bilo to eno posebno leto, v katerem smo se soočali z epidemijo in z bojem za zdravje in življenje naših državljank in državljanov. Koalicija se je bolj ali manj uspešno spopadala s temi problemi, tudi številni sprejeti zakoni PKP so imeli in imajo rezultate tudi v najnižji brezposelnosti in najvišji gospodarski rasti. Tukaj bi morda tudi izpostavil to, kar je bilo danes večkrat izpostavljeno glede pozornosti za ranljive skupine. Toliko, kot se je naredilo v tem letu in pol za ranljive skupine, se v preteklih obdobjih ni. Pa tukaj bi dal tako zahvalo opoziciji kot koalicijskim strankam, ker veliko predlogov, ki smo jih sprejeli v tem obdobju, je prišlo s strani opozicije in smo jih v koaliciji spoznali za dobre in jih tudi podprli. Sama struktura teh priporočil, kjer izstopa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se mi zdi, da je podobno kot v priporočilih za ostala leta. Tukaj seveda je tudi področje, ki ga to ministrstvo pokriva, nekako specifično, saj v veliki meri to ministrstvo pokriva najbolj ranljive skupine v naši družbi in so ta ta priporočila zaradi tega nekako logična. Je pa že varuh v svojem današnjem nastopu in v poročilu napisal, da je tudi to ministrstvo v veliki meri že lansko leto sledilo nekaterim priporočilom, predvsem glede stanja v domovih za starejše, že sproti in jih tudi uresničilo. Mogoče bi se tukaj dotaknil oziroma izrazil svoje strinjanje s stališči, ki jih je imel kolega Baković glede stanja v romski skupnosti, predvsem v jugovzhodni Sloveniji. Tudi sam imam kar veliko romski skupnost v svoji občini in bi se v celoti strinjal s tem, kar je kolega Baković povedal. Bi pa tukaj dal namig oziroma priporočilo varuhu, da pri oceni tega stanja tudi spremlja težave, s katerimi se sooča večinsko prebivalstvo, ki jih ima zaradi sobivanja z romsko skupnostjo. Toliko glede tega. Potem pa še mogoče nekaj glede samih odločb Ustavnega sodišča oziroma uresničitvijo oziroma

glede financiranja javnoveljavnih programov v osnovnih šolah kljub nasprotovanju opozicije. Sedaj pa še nekaj glede teh odločitev Ustavnega sodišča pa veljavnosti odlokov. Vemo, da so bili ti odloki sprejeti v nekem zahtevnem času, ni pa naključje, da je Ustavno sodišče te odloke razveljavilo, ko je bila najhujša epidemija že mimo. Verjetno si v času same epidemije nihče ni upal prevzeti odgovornosti za take odločitve. To vprašanje je naslovil tudi v ločenem mnenju predsednik Ustavnega sodišča dr. Rajko Knez, pa dovolite, da ga na tem mestu citiram: »Če bi Ustavno sodišče odločalo o ustavnosti takih predpisov v času njihove veljavnosti, jih zgolj zato, ker je zakonodajalec nedopustno delno opustil ureditev vsebinskega zakonskega okvira za omejitev svobode gibanja in pravice zbiranja, ne bi razveljavilo. Takojšnja razveljavitev bi namreč povzročila prenehanje veljavnosti morebiti primernih, nujnih in ožje sorazmernih omejitev dveh človekovih pravic, s katerimi se je zasledovalo ustavno dopusten cilj varovanja zdravja in življenj ljudi. S takojšnjo razveljavitvijo takih predpisov bi tudi povzročili, da država zaradi opisane vrzeli v Zakonu o nalezljivih boleznih, torej na ravni zakonskega urejanja, ne bi mogla izpolnjevati svojih pozitivnih obveznosti pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, zaradi česar bi lahko nastale nepopravljive škodljive posledice za te ustavne dobrine, kar bi pomenilo še bolj protiustavno stanje«. Konec citata. Tako po mojem mnenju so torej odloki varovali življenja in zdravje ljudi. Hvala lepa.

Bom čisto kratek, ker nimam dosti časa na razpolago. Kot prvo, hvala za trud vas in celotne ekipe. Kot drugo, prav vidno je, da ste v stiski, kaj je boljše, biti včasih aktivist glasen ali pa v ozadju se trdo pogajati in kakšno stvar lažje urediti. Ampak to je borba in odločitve, ki jih morate sami sprejeti, tega vam mi ne moremo v bistvu svetovati. Tisto, o čemer pa jaz osebno razmišljam, je pa, da bo leto 2021, ko ga boste predstavili, bo pa seveda neka zelo velika novost in to je kršenje neke vrste kolektivnih pravic mimo zakonodajne podlage, in tisto, kar se pa zadnje čase zelo odkriva, mimo strokovnih napotil ali celo v nasprotju s stroko. Vse to, kar danes beremo, včeraj in predvčerajšnjem, kako se je pritiskalo na posamezne strokovne inštitucije, da neprimerne in hitre vladne teste razglasijo za primerne, ko pa se strokovnjakinja upa oglasiti, pa ostane brez službe.

Hvala za besedo. Rada bi izrazila zaskrbljenost zaradi tona razprave, ki so ga uporabili pred mano kolegi iz SD, ki se v zvezi z blagoslovom javnih šol odvija v sferi splošne javnosti, pa tudi v Državnem zboru. Nasprotujemo prikrojenim in neprepričljivim razlagam načela ločitve Cerkve in drugih verskih skupnosti od države, ki so očitno podane z namenom izločitve določenih cerkva in tudi drugih verskih skupnosti iz javnega življenja. Ne vem, če kolegi iz SD razumejo, kaj pomeni načelo ločitve Cerkve od države. Načelo ločitve Cerkve in drugih verskih skupnosti od države ni moč razlagati na način, da bi to pomenilo njihovo izločitev iz družbe. To je povsem nedopustno in to je tudi povedalo Ustavno sodišče v odločbi z dne 19. januarja 2017. Tako blagoslavljanje šol ni protiustavno, kot je navajal kolega mag. Ob tem je potrebno tudi poudariti, da slovenski pravni red ne prepoveduje šolam in lokalnim skupnostim, da bi se za blagoslov šolskega objekta dogovorile s katerokoli od cerkva in drugih verskih skupnosti, če bi to ocenili kot primerno. Akademsko društvo Pravnik opozarja, da je kot državni vrednostni nazor prav tako nedopustno razglasiti ateizem, agnosticizem in druge verske skupnosti oziroma svetovne nazore. Zagovarjamo pluralističen pristop, ki kot edini nevtralni pristop spodbuja spoštovanje, sobivanje in prisotnost vseh ver in svetovnih nazorov v javnem življenju. Blagoslov šolskih objektov na slovesnosti ob odprtju šol je del dragocene slovenske tradicije in kulture ter tako lahko slovesnost samo obogati. Povsem neustrezno je zlorabljati tako tradicijo za poglabljanje ideoloških delitev in za ceneno nabiranje političnih točk. Varuh ni nikjer zapisal, da je blagoslov javnih šol protiustaven, ampak je samo navajal, da je to kontroverzno in da ni protiustavno in da priporoča ureditev zakonodaje tega področja. / znak Hvala lepa. S tem smo izčrpali seznam prijavljenih razpravljavcev in prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in pa Varuh človekovih pravic. Naj samo opozorim, da predstavnik Vlade, se dogovorite, kateri izmed državnih sekretarjev želi besedo, ker dobi besedo samo en predstavnik Vlade. Gospod Kangler, izvolite. **FRANC KANGLER:** Hvala lepa. Mislil sem, da imamo vsi predstavniki vlade pravico tukaj govoriti

bi slišali, da sem prebrala, da smo izčrpali seznam razpravljavcev in prehajamo v sklepni del razprave, kjer dobi najprej besedo za zaključek

se ne sprenevedati. Saj imate besedo za zaključek, če ste se dogovorili, da ste vi kot državni sekretar tisti, ki bo zaključil

Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani varuh, predstavniki Vlade, predvsem pa poslanski zbor! Danes smo tukaj poslušali poročilo, predvsem pa razpravo o poročilu Varuha za leto 2020. Iskreno moram priznati, po eni strani sem zelo vesel, da je skoraj celotna Poslanska skupina SD prisotna v dvorani, pri čemer nekateri drugi niso dajali takšne pozornost ob samem nastopu Varuha pri poročilo za 2020. ta poslanska skupina je bila zelo kritična v nekaterih pogledih, predvsem kritična na delovanje Ministrstva za delo, družino, socialo, pri čemer pa moram na nekatere stvari opozoriti. To poročilo za leto 2020 je napisano tudi za tisto obdobje, ko so Socialni demokrati bili del vlade, prejšnje vlade tako imenovane Šarčeve vlade. 16. marca 2020 je pričela Janševa vlada delovati. Biti kritičen do svojega dela, jaz sem vesel, da ste tudi vi priznali, da niste bili uspešni in da vam ni uspelo nekaterih nekaterih priporočil, ki jih je Varuh tukaj pojasnil, odpraviti v preteklosti. Strinjam se z vami in strinjam se z Varuhom, ko je bil kritičen, da bi moral biti predstavnika ministrstva tukaj in da gre za 66 kršitev v letu 2020, kjer ministrstvo ni odpravilo posledic. Teh 66 kršitev ne bi bilo, če bi v preteklosti, glede na to, da ste več kot 10 let vodil to ministrstvo, odpravili vsa priporočila in kršitve. sploh ne bi rabil biti predstavnik Vlade tukaj za to področje, če bi bili dosledni in delovali tako kot ustava, Zakon o Vladi in vse ostalo narekuje. Glede na to, da se pa tudi strinjam s poslanskim kolegom iz Socialnih demokratov Bakovićem glede romske problematike. Vlada si zelo prizadeva, ustanovljenih je več komisij, resno jemlje to problematiko, Romi nimajo več pravic kot drugi državljani oziroma občani v nekem okolju, imajo popolnoma enake pravice pa tudi dolžnosti, tudi dolžnosti, kar se tiče šolanja, spoštovanja zakonov. Doktor Olaj, direktor policije, pred tem je bil tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu, si je zelo prizadeval na tem področju tudi s strani represivnega organa, da poskušamo to problematiko v družbi, ki je problem celotne družbe, reševati. Zato smo na Ministrstvu za notranje zadeve v policiji zaposlili v letošnjem letu tri policiste Rome izključno, da tudi skozi to delo policije, ki je največkrat neposredno obveščena o kršitvah, o problemih v nekih okolju, da poskušamo reševati problematiko in približati problem, ki ga imajo v neki občini, na ta način, da smo učinkovitejši pri reševanju te problematike tudi skozi to, da dajemo tudi priložnost Romom v komunikaciji, v vzpostavljanju stikov med policijo in Romi v nekem okolju. To komunikacijo in dialog je potrebno vzpostavljati tudi na vseh drugih področjih, tudi na socialnem, visokošolskem, srednješolskem delu in družini in še kje. Ne morem se pa seveda strinjati pri nekaterih kritičnih napadih na Vlado v zvezi s tem poročilom, kot ga je podal poslanec Koprivc glede njegovih in vaših pogledov na problem covida. Dobro vemo, da je prišlo do menjave Vlade ravno takrat, ko je prišlo do epidemije v Sloveniji, dobro vemo, da je Vlada razpadla v tistem času. Vsako odločbo Ustavnega sodišča je potrebno spoštovati. Res je, bili so sprejeti nekateri podzakonski akti, odliki za preprečevanje epidemije. Res pa je, da so pa tudi nekateri politiki, predvsem iz opozicije, dajali legitimnost tistim, ki so take odloke ali ukrepe Vlade rušili, kadar je Vlada sprejemala odločitve v smislu preprečitve epidemije in širitve bolezni covid. Ne bom poimensko danes tukaj govoril, ampak poglejte nekatere fotografije iz petkovih protestov leta 2020. Kdo in na kakšen način je kolesaril s protestniki brez mask? Kdo in na kakšen način je govoril v Državnem zboru in v tej hiši demokracije, da otroci v osnovnih šolah ne rabijo nositi maske? Kdo je bil tisti, ki je dajal legitimnost tistim protestom, ki niso bili neprijavljeni, nelegitimni? Vsakdo ima pravico protestirati, vsakdo ima pravico do svobode izražanja, pri čemer pa sme spoštovati ustavo in vso ostalo zakonodajo. Ampak očitno za nekatere v tej državi ustava ne velja, kadar so v opoziciji zakoni ne veljajo, kadar so v opoziciji, dopustno je vse. Žal ni res, ni razlik in ne sme biti razlik ne med enimi ne med drugimi. iz vrst SD, gospa Meira Hot, je govorila o ustavi, o omejevanju človekovih pravic in očitala ministrici za visoko šolstvo, Kustečevi, da je naredila izjemno škodo. Odločno zavračam kakršnokoli škodo. Morala je sprejeti ukrep, da je preprečila širjenje virusa tudi v srednjih, osnovnih in visokošolskih programih. Morala je! Res pa je, da njene odločitve so se pa nekateri v opoziciji trdno trudili, da so jih rušili, ne glede na ceno, ne glede na zbolele, ne glede na posledice, ki so danes tukaj prisotni. Pa povejte mi, zakaj imamo danes oziroma smo imeli včeraj preko 2 tisoč 140 okuženih? Povejte mi. Zato, ker ste dajali nekateri legitimnost z vašimi pojavami, z vašo prisotnostjo na nekaterih shodih,

da skrbim, da razprava poteka v duhu točke, ki je na dnevnem redu. In prosim, če ste kot državni sekretar, ki je tukaj v naši hiši gost, spoštljivi do vseh poslancev, vključno do mene kot do trenutno predsedujoče. In še enkrat vas pozivam,

Ničesar si tukaj, spoštovana predsedujoča, nisem izmislil. Ampak zaenkrat sem še živ v tej dvorani in sem poslušal vaše poslance, zato je prav, da v imenu Vlade podam odgovor in poglede Vlade na razpravo poslancev.

Mislim, da je prav, če je nekdo kritičen do Vlade v zvezi s poročilom, da na to kritiko podam odgovor. Varuhu smo tudi povedali in tudi varuh je slišal. In prav je, da tudi vi slišite. Očitno pa velikokrat slabo slišite. In bom počasi zaključil. Moram … A lahko zagotovite mir v dvorani, predsedujoča? Lahko nadaljujem?

KANGLER:** No, ker sem že v imenu Vlade in v imenu Ministrstva za notranje zadeve danes tukaj in v imenu ministra gospoda Aleša Hojsa, moram tudi poudariti še glede našega področja, je iz poročila Varuha človekovih pravic 2020 razvidno, da policija, Ministrstvo za notranje zadeve z Varuhom dobro sodeluje, da smo vsa priporočila, ki smo jih dobili v preteklosti od Varuha, sprejeli, realizirali, pomanjkljivosti odpravili. In se mi zdi prav, da vsi, ki kakršnakoli priporočila ne glede na ministrstvo pridobimo od Varuha, je potrebno takoj ali v najmožnem krajšem času odreagirati. Ker varuh tega ne dela zaradi sebe, varuh to dela zaradi ljudi, ljudi, ki se obrnejo na varuha v krizi, v stiski, v pomanjkanju ne vem česa, in tem ljudem je potrebno pomagati. Tem ljudem je potrebno pomagati tudi na ta način, da hitro, učinkovito, predvsem pa zakonito določene službe odreagirajo. Tukaj varuh lahko poudari, ali pa povprašate varuha, je odnos slovenske policije in Ministrstva za notranje zadeve do institucije Varuha človekovih pravic na najvišjem možnem nivoju in se še trudimo, da ta nivo izboljšamo. Varuh je vedno dobrodošel

na marsikatero policijsko postajo, kjer opravi nadzor, predvsem v nočnem času nadzor glede ravnanja z občani, nadzor glede pridržanih oseb in podobno. Mi se vsakega takšnega nadzora veselimo, ker če je kje kakšna pomanjkljivost, jo na podlagi njegovih priporočil tudi odpravimo. Tako bo tudi v bodoče. Ne samo Ministrstvo za notranje zadeve, tudi vsa ministrstva bodo sledila

Včasih pa nekaterih stvari ne moreš odpraviti, če zakon ni sprejet ali pa, če zakonska pobuda ni šla skozi v Državnem zboru. Zaenkrat imamo izvršno in zakonodajo vejo oblasti večkrat bi Vlada tudi pričakovala glede na covid stanje, da bi opozicija prisluhnila ne potrebam Vlade, ampak potrebam družbe in ljudi v Sloveniji. Skrbijo vas pa bolj volitve in predčasne volitve in podobno. S tem zaključujem. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej, gospod Kangler, v skladu s 77. členom Poslovnika Državnega zbora, ki opredeljuje, da se drugemu udeležencu, to ste vi, na seji, ki ne govori o vprašanju, ki je na dnevnem redu, lahko izreče opomin, vam v tem trenutku izrekam opomin, ker je bila vaša razprava daleč od vsebine, ki jo obravnavamo. obravnavamo. Glede na to, da je bilo s strani ostalih državni sekretarjev sedaj kar nekaj nejevolje, naj še enkrat pojasnim. Vsi predstavniki Vlade ste imeli ves čas obravnave te točke, ko se je odvijala razprava, možnost se kadarkoli priglasiti k besedi in razpravljati in povedati svoja stališča, komentirati razprave ostalih poslancev in tako naprej. Sedaj, če si je to pravico samovoljno ob zaključku razprave vzel državni sekretar Kangler, vam jaz nisem kriva, da se o tem niste dogovorili prej. prej. Je pa res, da imamo sedaj ob koncu razprave še delitev časa, kjer pa se ponovno lahko eden izmed predstavnikov Vlade prijavi in še dodatno razpravlja. Postopkovni predlog je želela gospa Meira Hot. **MAG. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Sicer v zvezi z mojim postopkovnim predlogom mislim, da ste ga delno tudi že sami v v bistvu uslišali. Dejstvo je, da se je državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve pa sedaj privoščil eklatantno zlorabo poslovnika tega državnega zbora, da je v sklepnem delu razprave polemiziral s poslanci, ki več nimajo možnosti razpravljati, da ste ignorirali dobrih tri ure razprave, ko bi se lahko kadarkoli oglasili na katerokoli razpravo, pa tega niste storili, temveč ste čakali na zaključek, da boste lahko napadali in osebno diskreditirali poslance, ne pa se odzivali na priporočila Varuha, o katerih danes teče razprava. Da je vse zelo zelo narobe v tej vladi kaže že to, da ste si besedo sami vzeli, kljub temu da je bila vselej praksa, da je bilo to nekako v ingerenci Ministrstva za pravosodje, ki običajno celovito v zaključku podalo odziv Vlade na priporočila Varuha. Vi ste pa sedaj izbrali to pot, zlorabili poslovnik in polemizirali s poslanci, ki vam ne morejo odgovarjati, in to na način, da ste šli seveda spet osebno in niste razpravljali o delu Varuha in o njegovih priporočilih do te vlade, temveč seveda o Socialnih demokratih in o slikah in tako dalje. Poglejte, slike imam lahko tudi jaz in tudi jaz vam lahko kažem slike, ampak razprava danes je o vsebini poročila Varuha človekovih pravic za leto 2020 in verjemite mi, da bi bilo bolje, da preberete to poročilo, kakor pa, da gledate slike s protestov. /medlkic in gesta držvnega imejte neko spoštovanje pa ne s temi seksizmi v smeri histeričnih žensk. Na to pa res ne pristajam, na to pa res ne. Tudi prosim, da izrečete opomin gostu v tem državnem zboru in da se izkaže spoštovanje tudi do ženskih poslank. Hvala lepa, gospa poslanka. Ja, tudi jaz sem videla to neprimerno gesto. Skrajno nespoštljivo je, gospod Kangler, da se tako obnašate v naših hiši, kjer ste gost, še enkrat ponavljam. In tudi na tem mestu vam izrekam še en opomin, ker je tako seksistično obnašanje, kot ste si ga sedaj privoščili do kolegice Meire Hot, nesprejemljivo! Sedaj pa besedo dobi, upam, da bomo umirili žogico, za zaključno besedo varuh človekovih pravic. Gospod Peter Svetina, izvolite. Hvala lepa vsem za razpravo tekom treh ur! Bi pa se rad odzval na nekaj konkretnih vprašanj oziroma predlogov, ki so bili. Gospod Bevk je zaprosil za komentar, kaj pomeni, da je 5 tisoč otrok brez interneta. To je ogromno število. Tudi vemo, da so nevladne organizacije, šole, pa nenazadnje je tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport priskrbelo računalnike in internetne povezave, ampak mi se moramo zavedati, če je 5 tisoč otrok brez interneta, koliko jih je šele brez res modernih računalnikov, ker vidimo tudi, da vsak računalnik danes ne funkcionira. Koliko jih je brez programske opreme, ki je za to potrebna. Tako mislim, da moramo narediti še velik korak v to smer, da bo Slovenija opremljena, kar se tiče teh teh digitalizacij ali pa dostopnosti od daleč. Pa nenazadnje tudi dostopnost v ranljivih ciljnih skupinah, v ljudeh, ki so na socialnem robu, nenazadnje do papirja, pa do tiskalnikov in tonerjev.

ostale debate, da je bilo uresničenih kar nekaj priporočil in da ste tudi poslanke in poslanci vložili zakone na podlagi priporočil Varuha. Da, to sem poudaril in s tem se tudi strinjam. Je pa zagotovo moje upravičeno pričakovanje, da to, kaj se je vse uresničilo, da to pride s strani predstavnikov Vlade. In ne, moja naloga, pač naloga varuha je to, da opozarja na nepravilnosti. In verjetno bi zgledalo skrajno neprimerno, da bi tukaj govoril samo o pozitivnih stvareh, kaj se je naredilo, ne pa opozarjal na tiste, ki so še za narediti. Problem neromskega prebivalstva, na to neprestano opozarjamo. Oba poslanca, ki sta to izpostavila, v letošnjem poročilu tega nismo eksplicitno navedli, v vseh drugih poročilih pa.

oziroma v letu 2020 je bilo odprtih 83 zadev na lastno pobudo oziroma lastno iniciativo varuha. To se pravi, da ta očitek, da varuh inštrumenta ne uporablja, ne drži. Sem pa že v samem letnem poročilu na prvi strani svojega predgovora in danes v nagovoru temu visokemu zboru poudaril, da je treba letošnje poročilo postaviti v kontekst epidemije in da je zaznamovan cel svet bil s to epidemijo. Tako da vseeno hvala lepa vsem za razpravo. Hvala. Hvala lepa tudi vam, gospod Svetina. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Ker pa je čas, določen za razpravo, še ostal, sprašujem, ali želite na podlagi 71. člena Poslovnika še razpravljati. Vidim, da ni interesa. Zato zaključujem razpravo. Amandmaji k predlogu poročila niso bili vloženi, zato bomo o predlogu poročila v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v torek, 26. oktobra, v okviru glasovanj.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo gospodu ministru. Gospod Janez Poklukar, minister za zdravje, izvolite, beseda je vaša. Spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred nami je obravnava izredno pomembnega zakona za državljanke in državljane Slovenije. Tu je Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bo uredil vsebino, ki se dotika življenja slehernega med nami; ljudi, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo danes, vseh nas, ki jo bomo morda potrebovali jutri, vseh, ki smo v vlogi svojcev oseb, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo, in nenazadnje zaposlenih na tem področju. Naša skupna odgovornost je sprejem sistemskega zakona, ki bo v Republiki Sloveniji uredil področje dolgotrajne oskrbe z zagotavljanjem pogojev za dostopno, kakovostno in varno oskrbo. Državljanom s primerljivimi potrebami bo zakon omogočil dostop do primerljivih pravic, ne glede na lokacijo bivanja ali socialni status. Na nujnost enotne, sistemske in finančne ureditve področja dolgotrajne oskrbe nas že od leta 2013 v svojih priporočilih redno opozarja Evropska komisija. Pri dolgotrajni oskrbi ne gre zgolj za obravnavo starejših. Sistem zajema storitve in ukrepe za osebe, ki so zaradi bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualne sposobnosti, dlje časa ali trajno odvisno od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Gre za ukrepe, ki zadevajo tako mladega invalida kot starejšo gospo. Vsi smo pri staranju na isti poti. Skrajni čas je, da uredimo področje dolgotrajne oskrbe, zato je pred nami predlog zakona, zakona, ki dopolnjuje in krepi obstoječe pravice. Predlog zakona jih ne ukinja, temveč jih povezuje v nov steber socialne varnosti, ki odgovarja na potrebe oseb, ki dolgotrajno oskrbo potrebujejo. Zakon predstavlja podlago, da bodo upravičenci s primerljivimi potrebami lahko dostopali do primerljivih pravic. Zakon predstavlja podlago, da bo upravičenec imel možnost izbire, prinaša nove storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in e-oskrbe, izboljšuje položaj današnjih družinskih pomočnikov, omogoča obvladovanje naraščajočega zasebnega financiranja posameznikov in finančno razbremeni lokalne skupnosti. V središče postavlja uporabnika. Izboljšuje načrtovanje, upravljanje in zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti upravljanja dolgotrajne oskrbe kot javne službe in vzpostavlja učinkovit javni nadzor ne le nad namenskostjo rabe javnih virov, ampak tudi nad ustrezno oskrbljenostjo oseb. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga imate danes pred seboj, je plod dolgih let dela, dialoga s širše zainteresiranimi javnostmi, strokovnimi združenji, društvi in drugimi deležniki ter medresorskega usklajevanja. Kot minister sem se zavezal delu z ljudmi in za ljudi. Ves čas poudarjam, da je moj cilj, da kot minister pripomorem k opolnomočenju zdravstvenega, v primeru dolgotrajne oskrbe pa tudi socialnega sistema, ki že leta, kot vemo, je infrastrukturno in kadrovsko podhranjen. S kolegi na ministrstvih predlagamo in sprejemamo konstruktivne rešitve, tudi takšne, ki jih boste še predlagali v postopku sprejemanja zakona v Državnem zboru. Prejeli smo že kar nekaj pobud, predvsem v zvezi s financiranjem in urejanjem že obstoječih pravic, s katerimi je mogoče predlog dopolniti. Prav tako bomo šli nasproti društvom za podporo pri izvajanju dolgotrajne oskrbe. Če predlaganega zakona ne sprejmemo, lahko da do zakona ne pridemo še vsaj leto in pol. S tem podaljšujemo dnevne stiske številnih posameznikov, številnih Slovenk in Slovencev. Nujno je, da na področju dolgotrajne oskrbe kot država naredimo korak naprej. Apeliram na vse vas, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, da odmislite bližajoče se volitve in strankarsko politiko. V diskusiji o predlogu zakona razmišljajmo o ljudeh. Najlepša hvala. Hvala lepa tudi vam. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva dobi besedo gospa Iva Dimic. Predstavila bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani minister, državni sekretarji, ki ste danes z nami! Življenjska doba prebivalstva v Sloveniji se zvišuje, kar kaže na izboljšanje življenjskega standarda prebivalstva in na napredek medicine. V dolgoživi družbi prihodnosti se spreminjajo in se bodo spreminjale tudi potrebe ljudi in njihovih družin. Zakonom o dolgotrajni oskrbi želimo ustvariti pogoje in možnosti za kakovostno življenje vseh generacij, poseben poudarek pa v Novi Sloveniji namenjamo dostojnemu staranju. V to smer gredo zagotovo tudi vsa dejanja in ukrepi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve Janeza Ciglerja Kralja, saj v dobrem letu in pol obnovo in z graditvijo novih domov za starejše ter tudi programi za deinstitualizacijo prihaja naproti dolgotrajni oskrbi. Če pa želimo to doseči, so nujno potrebne usklajene prilagoditve ukrepov na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, socialnega varstva, bivalnega okolja, kakor tudi druga področja. Vsi se zavedamo, da Slovenija zamuja z uvedbo sodobnega sistema dolgotrajne oskrbe. Nujna je vzpostavitev zavarovanja in učinkovite mreže ustanov za dolgotrajno oskrbo. V ta namen je potrebno zagotoviti javna sredstva in jih dopolniti z zasebnimi. Pri tem je treba slediti sodobnim trendom oskrbe starejših, kar ni omejeno zgolj na institucionalno oskrbo. Pogled nazaj na zadnjih 20 let jasno razkrije, da kljub preteklim kar šestim poskusom sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi se v politiki in družbi ni našlo dovolj želje, moči in poguma. Zagotovo tako kompleksen zakon ni lahko pripraviti, ga uskladiti z vsemi deležniki in nevladnimi organizacijami, vendar smo v Novi Sloveniji na podoben način pripravili tudi Zakon o osebni asistenci, ki danes omogoča invalidom kvalitetno samostojno življenje in dokazuje, da se da. Pozdravljamo program ZDUS-a Starejši za starejše, programe prostovoljstva, programe Karitasa, Rdečega križa. Tudi v prihodnje računamo na njih in bodo del storitev dolgotrajne oskrbe. Dragoceni so in ljudje jih poznajo ter so njihovi uporabniki njihovih storitev. Hvala vam za vse in tudi za podporo zakonu. Na nujnost enotne sistemske ureditve in dolgoročno finančno vzdržnost področja dolgotrajne oskrbe pa nas že od leta 2013 v svojih poročilih redno opozarja Evropska komisija, strokovna in laična javnost. Lahko tudi sami vidimo, da je na pomanjkanje urejene dolgotrajne oskrbe opozorila ravno epidemija covida-19. Ko govorimo o storitvah dolgotrajne oskrbe, imamo v mislih pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, zdravstveno nego, osnovna dnevna opravila, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih ter v storitvah za krepitev in ohranjanje samostojnosti in e-oskrbo. Način koriščenja pravic iz dolgotrajne oskrbe je razmejen na štiri stebre: prvi steber – formalna oskrba v instituciji, druga – formalna oskrba na domu, tretjič – denarni prejemek in četrti steber – oskrbovalec družinskega člana. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi predvideva postopno uvajanje pravic do storitev. Tako bosta storitvi dolgotrajne oskrbe za oskrbo v instituciji in za oskrbovalca družinskega člana omogočeni že v prihodnjem letu, to je od leta 2022 dalje. Storitev dolgotrajne oskrbe kot izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu in denarni prejemek pa zakon prinaša možnost koriščenja od leta 2024 naprej. V Novi Sloveniji - krščanski demokrati se zavedamo, da so velikokrat želje, pričakovanja na eni strani ter realnost in zagotavljanje stabilnega financiranja na drugi strani pogosto v navzkrižju. Tako Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi predvideva tudi sprejetje in uveljavitev zakona o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo do leta 2025. v tem času ne bo prišlo zaradi politične ne-volje v prihodnjem mandatu prihodnje vlade in delitev, bo razliko od obstoječih virov pokrival državni proračuna. Še enkrat čestitamo obema ministroma tako ministru Janezu Ciglerju Kralju kot tudi ministru Janeza Poklukarju, ministru za zdravje, da sta uskladila in pripravila današnji Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. To v Sloveniji pomeni veliko prelomnico, zato bomo poslanci Nove Slovenije predlog zakona podprli. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SMC bo predstavila gospa Mojca Žnidarič. Izvolite.

Zadnjih 20 letih smo se o konceptu dolgotrajne oskrbe uspeli zgolj pogovarjati. V tem dolgem obdobju je sicer nastalo veliko različnih osnutkov, nekateri od njih so vsebovali tudi skupno ureditev dolgotrajne oskrbe in osebne asistence, ampak z jasnimi razmejitvami. Pred nekaj leti smo se odločili, da se bo osebna asistenca le uredila v samostojnem zakonu. Vsaj eno področje družbenega življenja in ene, z ustavo varovane družbene skupine smo uspeli urediti v zakonu, to je v Zakonu o osebni asistenci. Dolgotrajna oskrba pa se zdi nekoliko trši oreh, ki je končno našel svojo parlamentarno pot. Verjamem, da nekateri, ki danes Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi ne bodo naklonjeni, lahko prepoznajo določene vsebine predloga zakona, saj ta zakon ni nastajal čez noč, temveč so ga skozi leta ustvarjale bolj ali manj enake ekipe, ki so vrsto let delale na enakih in podobnih osnutkih. Na tem mestu se pridružujemo izjavi ministra za zdravje, ki je nedavno spomnil, da odsotnost zakona o dolgotrajni oskrbi pomeni izgubo za tiste, ki potrebujejo storitve dolgotrajne oskrbe in so praviloma najbolj ranljivi. Slabosti trenutne institucionalne oskrbe starejših so se pokazale v času razglašene epidemije covid-19. Verjamem, da vsi še pomnimo dejstva. Poleg tega pa vemo, da v Sloveniji ni zadovoljivo poskrbljeno za tiste, ki zaradi starosti, duševne ali telesne prizadetosti potrebujejo pomoč drugih, saj ni zagotovljena enaka ali primerljiva obravnava posameznikov glede na dostopnost do storitev. Zakon, o katerem bo danes tekla nekajurna razprava, prinaša številne nove in dobre rešitve. Vrste storitev dolgotrajne oskrbe so razvrščene v naslednje kategorije: pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih, zdravstvena nega, vezana na osnovna dnevna opravila, storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti in storitve e-oskrbe. Smisel takega nabora storitev je v omogočanju posameznikom, da čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju in jim ni treba iti morda nikoli v institucionalno oskrbo. Če pa se institucionalna oskrba izkaže kot edina primerna in nujna, lahko posameznik izbira med drugimi načini izvajanja dolgotrajne oskrbe, to je med bivalnimi enotami, oskrbovanimi ali negovalnimi domovi, odvisno od tega, kolikšen delež uporabnikov in oskrbovancev potrebuje pomoč za samostojno življenje in koliko jih potrebuje zdravstveno oskrbo. Način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe si pa bo lahko vsak izbral sam. Kot je možnost zaslediti v besedilu predloga zakona in v uvodnih obrazložitvah, ta zakon ne določa omejitev pri vključevanju v dolgotrajno oskrbo v institucijah, temveč sprošča sedanjo ureditev, v skladu s katero so do institucionalnega varstva starejših načeloma upravičene le osebe, starejše od 65 let. V nižjih skupinah upravičenost do dolgotrajne oskrbe pa se spodbuja prejemanje integriranih storitev na domu, torej v krogu svoje socialne mreže. Logično je, da ni smotrno vključevanje upravičencev z manjšim obsegom potrebne pomoči v institucionalno storitev dolgotrajne oskrbe. Naj še omenim, da pozdravljamo napor predlagatelja pri odpravi ene od trenutnih pomanjkljivosti, tako da se stremi k poenotenju meril za ugotavljanje potreb oziroma sposobnosti samooskrbe ter k poenotenju postopkov za ugotavljanje upravičenosti do posameznih pravic s področja dolgotrajne oskrbe. V Poslanski skupini SMC podpiramo predloženi zakon o dolgotrajni oskrbi. Dolgotrajna oskrba je namreč po predlogu zakona zamišljena kot niz ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne slabosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše od treh mesecev, ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Dolgotrajno oskrbo nujno potrebujemo. Verjamemo, da v nadaljevanju postopka lahko vsebino še dopolnimo in tako odpravimo morebitne pomanjkljivosti. V Poslanski skupini SMC menimo, da je Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi primeren za nadaljnjo obravnavo in ga bomo tudi podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Maša Kociper. Predstavila bo stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. **MAŠA Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Slovenija se podobno kot seveda tudi večina drugih evropskih držav sooča s spremembami strukture prebivalstva in s staranjem tega istega prebivalstva. Po oceni Evropske komisije prav nizka rodnost in posledično staranje prebivalstva predstavlja enega največjih družbenih in gospodarskih izzivov celotne stare celine. Zato že dalj časa vemo, da bomo glede na omenjene spremembe morali prilagoditi različne sisteme, kot so na primer zdravstveni, pokojninski in izobraževalni sistem ter seveda predstaviti nek sistem dolgotrajne oskrbe, ki ga zelo potrebujemo. Zakon, ki bi dokončno uredil to področje, področje dolgotrajne oskrbe, je tisti, ki ga čakamo že predlogo. Absolutno predolgo. Če smo za Zakon o osebni asistenci, katerega popravke sprejemamo ravno na tej seji, dosegli konsenz v prejšnjem mandatu, se o zakonu o dolgotrajni oskrbi, s katerim bi opredelili in poenotili sistem storitev in ukrepov, namenjenih osebam, ki so zaradi različnih razlogov dlje časa ali trajno odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil, pogovarjamo že več kot petnajst let. Nedopustno je, da Slovenija nima urejene celovitega sistema dolgotrajne oskrbe. Storitve dolgotrajne oskrbe, prejemki in financiranje so zajeti v strukturah zdravstvenega varstva, socialnem in starševskem varstvu, pokojninah in invalidninah, vsaka od teh oblik pa je pokrita s posebno zakonodajo. Storitve dolgotrajne oskrbe tako zagotavljamo v obliki različnih javnih storitev, namenjenih reševanju dolgotrajne oskrbe preko zdravstvenega sistema, socialnih služb, sistema pokojninske in invalidske zaščite in nenazadnje – tudi zelo pomembno – prostovoljstva. Stanje na področju skrbi za starejše tako vsekakor ni urejeno tako, kot bi moralo biti. Nekatere problematike, kot so zagotovitev enake ali primerljive obravnave upravičencev pri zagotavljanju cenovne dostopnosti storitev socialnega varstva, prostorska stiska v domovih za starejše, dolga oskrba, tudi v epidemiji covid in v krizi, ki se nam obeta, ostajajo več kot aktualne. Na to je v svojem poročilu nenazadnje opozoril tudi Varuh človekovih pravic, o čemer smo se pogovarjali pri prejšnji točki. Še več, v SAB menimo, da je epidemija po eni strani pokazala pomen dobro delujočega javnega zdravstva, po drugi strani pa razglasila vse pomanjkljivosti našega zdravstvenega in socialnovarstvenega sistema in še posebej to velja za oskrbo starejših. Na vseh omenjenih področjih nas zato čaka veliko izzivov in k njim bi morali pristopiti že zdavnaj. Tudi v naši stranki smo že večkrat izpostavili nujnost hitrega pristopa k izboljšanju skrbi za starejše. Ena izmed naših stalih zahtev na primer je, da bi vsak upokojenec lahko s svojo pokojnino plačal vsaj osnovno oskrbo v domu za starejše ali pa bi za ta denar v svojem domu mirno in dostojanstveno preživel svoje življenje; pač tako, kot bi se sam odločil. Zakon, ki je pred nami, je prvi od številnih osnutkov in predlogov, ki je prišel do poslanskih klopi in ga obravnavamo v Državnem zboru. Dejstvo je namreč, da so vsi ostali zakonodajni predlogi pot končali, še preden se je ta sploh prav začela, in zato, to je treba na glas priznati, nosijo odgovornosti prav vse vlade, ki so delale prav vsa leta do sedaj. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je pred nami, tako zajema niz ukrepov, ki so namenjeni predvsem osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualne sposobnosti v daljšem časovnem obdobju trajno odvisne od pomoči druge osebe in potrebujejo pomoč pri osnovnih vsakodnevnih opravilih. Po predlogu zakona bi sistem dolgotrajne oskrbe ponujal institucionalno obliko oskrbe, oskrbo na domu, oskrbo družinskega člana ali pa denarni prejemek. vse oblike oskrbe, razen institucionalne, je vključena pravica do storitev za krepitev in ohranjanje samostojnosti, ter je oskrba, kar se tudi nam zdi zelo pomembno. Iz zakona, o katerem danes teče razprava, je seveda jasen dobrohoten namen te koalicije, da predlaga izboljšavo te problematike in celostno rešitev za izboljšanje statusa oskrbe starejših. A se žal izkazuje, da ne bo dovolj. Zakon, ki je danes pred nami, namreč ni dober in rešitve, ki so vanj vključene, žal niso dovolj dorečene. Še vedno v predlogu ostaja vse preveč neznank in nedorečenosti. V SAB se sprašujemo, ali bo v nadaljnjem postopku vse pomanjkljivosti sploh mogoče odpraviti. Naj izpostavim le nekaj, za nas najbolj perečih. Prvič, predlog zakona dolgotrajno oskrbo opredeljuje kot javno službo, hkrati pa to javno službo širi z možnostjo izvajanja dolgotrajne oskrbe preko pogodbenih izvajalcev. Taka rešitev je nedorečena in bi jo bilo potrebno še enkrat domisliti. Drugič, ocenjujemo, da bi vse storitve dolgotrajne oskrbe, in ne samo nekatere, morale biti jasno določene v zakonu, skupaj z metodologijo vrednotenja, saj besedilo, kot ga imamo pred sabo, vsakokratnemu ministru dopušča preveliko diskreditacijsko pravico pri odločanju o vrstah storitev dolgotrajne oskrbe. To lahko dolgoročno vpliva seveda tudi na potrebne finance. Tretjič, nujno je treba podaljšati prehodno obdobje uporabe zakona, saj močno dvomimo, da se bo zakon v predvidenem enomesečnem obdobju lahko začel izvajati. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo. In četrtič, kar je pravzaprav pa za nas najbolj pomembno in ključno, – financiranje. Zavedamo se, da je finančna obveznost, ki jo zakon prinaša, velika, in bo ne glede na to, kdaj zakon stopi v veljavo, zavezovala tudi vse naslednje vlade. Pri vseh zakonih, ki imajo tako velike finančne učinke, v SAB dosledno opozarjamo, da je treba tudi vedno razmisliti, kako in na kakšen način bomo ta sredstva zagotovili. Finančna konstrukcija mora biti jasna, dorečena in usklajena z vsemi deležniki, predvsem pa mora, spoštovana Vlada in koalicija, ljudem povedati in v predlogu zakona nedvoumno zapisati, kako se bodo te finance uveljavile. Ljudem je treba torej povedati, da boste uzakonili nov obvezni prispevek za dolgotrajno oskrbo. To je treba pač jasno in glasno povedati, ker od kod bo sicer prišel denar. Samo z jasno komunikacijo med vsemi vpletenimi bo slednji projekt lahko zaključen. V poslanski skupini zato predlogu zakona v prvi obravnavi ne bomo nasprotovali, kljub temu da smo pazljivo prebrali vse pripombe zainteresirane javnosti in da smo številne pripombe – nekatere sem naštela – podali tudi sami. Prepričani smo namreč, da zakon nujno potrebujemo in da nanj že predolgo čakamo. Vsekakor pa od koalicije in Vlade pričakujemo, da bo zlasti s svojimi amandmaji odgovorila na vse pomisleke, ki so bili že izrečeni, kot rečeno, s strani zainteresirane javnosti in tudi na vse tiste, ki se bodo še pojavili ali so se že pojavili v razpravi. SAB bomo sicer aktivno prispevali k izboljševanju tega zakona, vendar že zdaj opozarjamo, da v kolikor zakon ne bo zelo odločno spremenjen, zakona v takšni obliki v drugem branju ne bomo podprli. Ne želimo si namreč, da bi na koncu imeli zakon samo zato, da ga imamo, da je nekdo lahko naredil kljukico, ne bi pa vedeli, kako ga izvajati, tako organizacijsko kot finančno, in bi poleg tega zakon prinesel še dodatne težave in zaplete za oskrbovance in za tiste, ki bi želeli to oskrbo nuditi. Skratka, kot rečeno; zdaj v prvem branju zakonu v SAB ne bomo nasprotovali, pričakujemo pa številne popravke. Pri teh popravkih bomo aktivno sodelovali in šele potem v drugem branju se bomo odločili, ali je tak zakon sploh primeren, da se o njem dalje pogovarjamo. Hvala.

Dolgo pričakovani Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo zagotovil enotno sistemsko ureditev tega področja, je danes, lahko bi rekli, končno na naših klopeh. Kljub dolgoletnem opozarjanju s strani Desusa, da je dolgotrajno oskrbo nujno potrebno čim prej urediti, je bila sedaj kot zadnja v vrsti opozoril tudi epidemija tista, ki je zelo brutalno pokazala na neurejeno področje skrbi za starejše in druge pomoči potrebne ranljive skupine. S staranjem se verjetnost potreba posameznika po dolgotrajni oskrbi povečujejo. Vzporedno naraščajo tako javni kot zasebni izdatki za plačilo pravic in storitev na tem področju. Delež, starejših od 80 let, se bo po projekcijah po projekcijah s sedanjih 5 odstotkov do leta 2050 povečal na 11,4 odstotka. Statistika torej priča o tem, da je to področje, kjer se bomo tudi v prihodnje srečevali z izzivi, in bo potrebno iskati inovativne pristope. Vsaka nadgradnja sistema pa bo mogoča samo s trdnimi temelji, kar bi ta zakon moral predstavljati. Predlog zakona naslavlja ključne aspekte dolgotrajne oskrbe in kot upravičenca definira polnoletno osebo, ki je izgubila samostojnost kot posledico bolezni, bolezni, starostne oslabelosti, poškodbe, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju in ki je odvisna od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Med storitvami dolgotrajne oskrbe so naštete storitve s področja osnovnih in podpornih dnevnih opravil, storitve zdravstvene nege, povezane z osnovnimi dnevnimi opravili, ter storitve za ohranjanje in krepitev samostojnosti. Dolgotrajna oskrba se bo izvajala v obliki formalne oskrbe na domu ali v instituciji. Predlog zakona glede na potrebe stanovalcev predvideva tri vrste domov, in sicer bivalnega, oskrbnega in negovalnega. Posebna oblika dolgotrajne oskrbe bo oskrbovalec družinskega člana, kdor bo želel, se bo lahko odločil za denarni prejemek. Poleg tega bo vsem upravičencem financiranje storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti, podrobnejši nabor teh storitev pa bo določen v podzakonskem aktu. Merila za upravičenost do dolgotrajne oskrbe bodo enotna in opredeljena na nacionalni ravni. Vstopna točka za uveljavljanje pravic pa bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako pomemben kompleksen zakon, ki se prej ali slej tiče prav vsakega državljana, je na drugi strani pričakovano deležen mnogih pripomb in predlogov. Tistim, ki se jih področje dolgotrajne oskrbe dotika, je potrebno omogočati, da so v fazi sprejemanja zakona slišani. Zato pozdravljamo vključenost vseh deležnikov, ki so na Državni zbor naslovili pripombe in predloge amandmajev, saj mnogi govorijo iz izkušenj, ki jih prinese praksa. Prav je, da ko govorimo o oskrbi starejših, ne pozabimo omeniti požrtvovalnega dela prostovoljcev, društev upokojencev, ki so vključeni v program Starejši za starejše. Od dostave humanitarnih paketov, dostave topolih obrokov, nakupa živil, hišnih opravil, prevozov k zdravniku ali v lekarno, druženj in spremstev, vse to delo opravljajo prostovoljci. V Desusu menimo, da mora biti njihovo delo cenjeno in njihov doprinos še dodatno prepoznan. Zakon, ki je danes na naših klopeh, ni ne koalicijski ne opozicijski, je pa izredno pomemben in ne dopušča prostora za kakršenkoli politični politični prestiž. Zato je prav, da stopimo skupaj in dosežemo konsenz okoli tako pomembnega vprašanja, sploh ob zavedanju, da se zakon pripravlja že od leta 2002. Danes besedilo obravnavamo v okviru prvega branja, zato je za izboljšanje še čas. S tem zavedanjem in pa s pozitivno naravnanostjo ter konstruktivno držo bomo v Poslanski skupini Desus v prvem branju zakon podprli. Podprli ga bomo, ker ga ljudje, predvsem starejši, nujno potrebujejo in bo izboljšal njihovo bivanje in oskrbo, na drugi strani pa zmanjšal stroške posameznika. Že sedaj pa napovedujemo, da bomo v drugem branju pripravili ustrezna dopolnila. Hvala za vašo pozornost. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa tudi vam. Gospod Jurij Lep bo predstavil stališče v imenu Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite.

Danes je pred nami dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi. Ni idealen niti ni optimalen, je pa izjemno pomemben za sedanje in prihodnje generacije, zato je prav, da se o njem opravi splošna razprava. Zadnji podatki Urada za makroekonomske analize in razvoj kažejo, da imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi članicami EU eno najnižjih neenakosti in stopenj socialne izključenosti, med vsemi državami pa najnižjo stopnjo tveganja revščine otrok. hkrati beležimo enega najvišjih deležev nerešenih potreb v zdravstveni oskrbi in imamo slabo razvit sistem dolgotrajne oskrbe. Dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe se tako že vrsto let slabša. Dejstvo je, da se nov celovit sistem socialne varnosti za področje dolgotrajne oskrbe pripravlja že več kot 15 let. V teh letih se je menjalo že kar nekaj vlad, ne le leve, temveč tudi dve vladi aktualnega premierja. Zato je odgovornost razpršena na prav vse in je iskanje krivca irelevantno in neproduktivno. Storitve in prejemki za dolgotrajno oskrbo so oblikovani na podlagi različnih zakonodaj. Dolgotrajna oskrba se financira in izvaja preko več ločenih sistemov socialne zaščite, ki jih urejajo različni zakoni. Glavni steber ostaja neformalna oskrba v krogu družine, rast potreb pa se bo zaradi demografskih trendov v naslednjih letih še pospešila, epidemija covida-19 pa je vse te težave še dodatno poglobila. Vse to so dejstva, ki kažejo na nujnost sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in predvsem na to, da moramo preseči medsebojna obtoževanja, kdo je kriv, da zakona še nimamo, in strogo zagovarja stališče, da je tokratna različica zakona slaba in popolnoma neuporabna. V tem primeru ne bomo naredili koraka naprej. Namen zakona je torej celovito in sistematično urediti področje dolgotrajne oskrbe ter ustvariti pogoje, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, kakovostna, varna in finančno vzdržna. Predvsem finančna vzdržnost pa je največji problem predlagane zakonske ureditve. Uvaja se namreč dolgotrajna oskrba brez trajnega financiranja, uvedbo socialnega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo pa se prepušča naslednikom. Predlog nima pravega vira financiranja, vlada pa v resnici predlaga državno vodeni model, ki ga bo zgolj administrativno urejala zdravstvena blagajna. Ob ekspanzivni finančni politiki in proračunskem obubožanju, ki nas čaka v prihodnjih letih, bo proračun težko zdržal predvidene izdatke za dolgotrajno oskrbo. Govorimo o dobrih 100 milijonih v letu 2022, 164 milijonih v letu 2023, kar 285 milijonov v letu 2024 in 222 milijonov v letu 2025. Šele po tem obdobju naj bi se dolgotrajna oskrba začela financira iz sistemskega vira oziroma iz socialnega zavarovanja. Zato na tem mestu postavljam vprašanje ministru za zdravje o razlogih, zakaj se je vlada odločila sistem dolgotrajne oskrbe razdeliti v dva dela oziroma najtrši oreh prepustiti nekomu drugemu. množico nedorečenosti in z rešitvami nekje v prihodnosti bomo po naši oceni težje prišli do želenega cilja. V tem trenutku je nerealno tudi pričakovanje, da predlog zakona kot dodatne vire za financiranje dolgotrajne oskrbe predvideva tudi sredstva demografskega sklada. Vemo, da je zakon o demografskem skladu obtičal v parlamentarni proceduri in prav nič ne kaže na to, da bo koalicija z njegovo obravnavo kaj kmalu nadaljevala. Nujno bo potrebno tudi čim bolj sistematično nasloviti problem kadrovskega primanjkljaja, s katerim se institucije, vpete v sistem dolgotrajne oskrbe, soočajo že danes. Bolničarji, negovalci, medicinske sestre, socialni gerontologi, to je vse to, kar bomo potrebovali. Najti je potrebno mehanizme, da bomo čim bolj vključili vse razpoložljive človeške vire in jih usposobili za kakovostno in varno opravljanje storitev v dolgotrajni oskrbi. Rešitev, da se delajo razlike med socialnimi oskrbovanci na domu in tistimi v domovih za starejše, je nesprejemljiva. S tem se povzroča predvsem občutek podcenjevanja ženskega dela. Večja pomanjkljivost v predlogu zakona pa je tudi ta, da ponovno niso bili v pripravo gradiva vključeni socialni partnerji ali drugače, zakon ni bil obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu. Kar pa je pozitivnega, in to v naši Poslanskih skupini nepovezanih poslancev pozdravljamo, je to, da se predlog zakona nanaša na vse odrasle prebivalce od 18. leta dopolnjene starosti. S tem se daje signal, da je to obveza družbe kot celote in da je medgeneracijska solidarnost pomemben del dolgotrajne oskrbe. Pozdravljamo tudi to, da predlog zakona prinaša različne načine koriščenja pravic in s tem različne načine odgovorov na potrebe uporabnikov; ali kot oskrba na domu, oskrba v instituciji, v obliki oskrbovanca družinskega člana, ki nadomešča in ureja institut družinskega pomočnika, ali v obliki denarnega prejemka. Dodatno se z zakonom uvaja še storitev e-oskrbe. Ta razpon omogoča večjo fleksibilnost in prilagajanje potrebam. Širok je tudi možen nabor izvajalcev dolgotrajne oskrbe, pri čemer opozarjamo na nujnost, da bodo morali vsi za opravljanje dolgotrajne oskrbe izpolnjevati enake pogoje. Nepovezani poslanci opozarjamo, da mora izvajanje ostati v javnem interesu. Odgovornost države je, da omogoči, da bodo pravice državljanom primerljivo dostopne in da se bo krepil razvoj javne mreže tam, kjer se bo ugotovilo, da so potrebe večje od možnosti, ki jih ta zagotavlja. Zakon v nadaljnjih fazah zakonodajnega postopka potrebuje izboljšave in ponovne premisleke o ustreznosti posameznih delov zakona in zakona v celoti. Smiselno je tudi, da se v okviru parlamentarne procedure izkoristijo vse poslovniške možnosti, da se predlagane rešitve predelajo v čim širšem dialogu z zainteresiranimi deležniki. Nepovezani poslanci zato predlogu v prvem branju ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovana državna sekretarka, lep pozdrav vsem skupaj, tudi ostalim v dvorani! Rezultat dela, ki so ga opravili na Ministrstvu za zdravje, je odličen – seveda govorim o zakonu o dolgotrajni oskrbi, da ne bo pomote. Samo tu gre za oceno odlično. Pred seboj imamo, po našem mnenju, najpomembnejši zakon tega sklica Državnega zbora. Gre za področje, ki se poskuša urediti že skoraj 20 let. Vedno je bilo vprašanje okrog financiranja. Predlog, ki ga imamo na mizi, je dober, saj ureja tudi to področje. Dolgotrajna oskrba se z zakonom ureja na sistemski ravni. Sedaj je področje urejeno v sedmih različnih zakonih, kar pomeni, da povprečni državljan sploh ne more poznati obsega svojih pravic. Sprašujem se, kako naj starostnik pozna in se zavzame za svoje pravice, če je njegov status trenutno urejen v sedmih različnih zakonih. Stanje na terenu je grozno zaradi dolgotrajnega zavestnega zanemarjanja tega področja. Naraščanje starejšega prebivalstva postavlja v ospredje vprašanja, ali se država ustrezno odziva na potrebe starajoče se družbe, ki je vedno bolj soočena s socialno izključenostjo. Vedno več bo starejše populacije, ki bo potrebovala pomoč v vsakdanjem življenju. Socialna izključenost je zato kompleksen družbeni pojav. Treba se je zavedati, da današnje družbene spremembe terjajo izredno hitro prilagajanje socialne varnosti. Starost je danes vse bolj vrsta prikrite diskriminacije, saj diskriminacija starosti postaja vse bolj sprejemljiva. S predlaganim zakonom bodo vsi ljudje imeli možnost koriščenja enakih pravic, in sicer različnih uslug iz sistema dolgotrajne oskrbe. Zakon tako uvaja pravico do storitve na domu, oskrbovanje družinskega člana, denarnega prejemka za dolgotrajno oskrbo in institucionalnega varstva. Denarni prejemek se bo dodelil glede na oceno upravičenosti ne oziraje se na velikost premoženja. Navsezadnje je pomembno vprašanje, ali bomo dajali prednost oblikam pomoči v domovih za ostarele ali pomoč v domačem okolju oziroma bomo obe področje poskusili obravnavati enakopravno. Obravnavani zakon daje možnost poljubni izbiri pravic. V Poslanski skupini Slovenske nacionalne stranke stojimo na stališču, da je treba poskrbeti, da starostniki čim dlje ostanejo v njim ljubem okolju, institucionalno varstvo naj bo uporabljeno le v skrajnem primeru. Gre za dobro rešitev, ki daje tudi signal navzven, da to niso več objekti, ki smo jih včasih poimenovali hiralnice. Podpiramo, da se lahko kot dopolnilna dejavnost na kmetiji izvaja program socialnega varstva. Gre za prijazno, domače toplo okolje. Zavzemamo se, da bi za ponudnike dopolnilne dejavnosti na kmetiji veljali čim bolj ohlapni pogoji, saj vendar gre za dom. Poskrbljeno bo na način kakovostnega in dostojnega staranja, vključujoč dobro počutje in spoštovanje posameznika. Hvala lepa za vašo pozornost. **PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ:** Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Alenka Jeraj. Izvolite. Lep pozdrav! Slovensko prebivalstvo je eno najstarejših na svetu to pomeni, da čedalje več ljudi potrebuje pomoč tako zdravstveno kot tudi pomoč pri vsakdanjem življenju. Danes je v Sloveniji 19,7 odstotka oseb, starejših od 65 let, in projekcije napovedujejo, da se bo leta 2050 ta delež populacije približal 30 odstotkov. Delež starejših od 80 let se bo s 5 odstotkov v letu 2016 do leta 2050 povečal na 11,4 odstotka. staranjem se verjetnost potrebe po dolgotrajni oskrbi povečuje, vzporedno se pa seveda povečujejo tako javni kot zasebni izdatki za plačilo pravic in storitev na tem področju. Država še nima sistemsko urejene dolgotrajne oskrbe, čeprav so bile zadnjih 10 let na oblasti socialne in leve vlade, ki so veliko govorile o tem, naredile pa bolj malo. Iz domov starejših občanov opozarjajo, da se v veliko domovih že leta srečujejo z neprimernimi prostorskimi razmerami in dotrajano infrastrukturo, kar je močno zaznamovalo tudi odziv na epidemijo. Epidemija koronavirusa je pokazala vse slabosti institucionalnega varstva, v katerega se je v preteklih letih premalo vlagalo, čeprav je bilo sredstev na postavkah za socialo za socialo veliko, so ga pa očitno leve socialne vlade namenjale za druge stvari, namesto za naše starejše in pomoči potrebne. V Sloveniji je delna ureditev na področju dolgotrajne oskrbe nepregledna, urejena je v več različnih zakonih, ki jih urejajo potem še različni predpisi in obstajajo različne vstopne točke in različni postopki ocenjevanja potreb. Z novim zakonom se bo le-to poenotilo. Najvišji delež dolgotrajne oskrbe je še vedno formalna oskrba v instituciji, ki temelji predvsem na tako imenovanem zdravstvenemu delu in ni dovolj prilagojena posamezniku. Poleg tega se ta dostop močno razlikuje po regijah, predvsem so razlike tudi med urbanim in podeželskim okoljem, kar velja zlasti za storitve v skupnosti in na domu. Ideja je, da starejši čim dlje ostanejo doma in se jim tam omogoči kvalitetno bivanje in nudi pomoč, ki jo potrebujejo. Z zakonom, da bomo sprejeli zakon o dolgotrajni oskrbi, se ukvarjamo že leta, natančno pa smo to zapisali v Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, ki je bila sprejeta v tem državnem zboru. Tako bi lahko rekli, da ima zakon že dolgo brado. Od takrat je nastalo več osnutkov, več verzij, menda je zadnji, ki ga je prejela v roke ta vlada, nosil številko 117. Na nujnost enotne sistemske ureditve in dolgoročno finančno vzdržnost s področja nas od leta 2013 v svojih priporočilih tudi redno opozarja Evropska komisija pa tudi strokovna in laična javnost. Poleg tega so se v zadnjem letu in pol v času epidemije koronavirusa pokazale pomanjkljivosti organizacije oskrbe starejših. Pokazale so se tudi pomanjkljivosti v zdravstvenem sistemu. Da v Sloveniji ni zadovoljivo poskrbljeno za tiste, ki zaradi starosti, duševne in telesne prizadetosti prizadetosti potrebujejo pomoč drugih, je opozarjalo tudi Računsko sodišče. Konfederacija sindikatov je danes izjavila, da zakonu nasprotuje, ker niso bili slišani, ne povedo pa, da so oni odšli s sej Ekonomsko-socialnega sveta, spomnimo se, da katera od prejšnjih vlad tega Ekonomsko-socialnega sveta sploh ni organizirala oziroma pogovorov in usklajevanj. Tokrat pa so sindikalisti odšli, sedaj pa se pritožujejo, da jih nihče ne sliši. Dolgotrajna oskrba predstavlja niz ukrepov, storitev in aktivnosti, namenjenih osebam, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju, ki ni krajše do treh mesecev, ali trajno odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Tako so ključni cilji Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi zlasti naslednji. Prvič, natančno se opredeli oziroma definira, kaj dolgotrajna oskrba sploh je. Drugič, poenotijo se zakonske podlage, ki urejajo pravice na področju dolgotrajne oskrbe. Tretjič, definirajo se vsebine in obseg pravic ter nabor storitev dolgotrajne oskrbe. Četrtič, vzpostavlja se enoten ocenjevalni mehanizem za vstop v sistem dolgotrajne oskrbe. Petič, oblikuje se celovit, univerzalno dostopen, geografsko in finančno vzdržen ter dosegljiv sistem dolgotrajne oskrbe. Šestič, upravičencu, ki to želi, se omogoči, da ob ustrezni pomoči čim dlje ostane v domačem okolju. Sedmič, v središče sistema dolgotrajne oskrbe se postavi posameznika, ki v okviru svoje pravice izbere način opravljanja dolgotrajne oskrbe. Osmič, na ta način bomo obvladovali naraščajoče zasebno financiranje posameznikov, ki povečuje tveganje revščine predvsem starejše populacije. Devetič, izboljšuje se načrtovanje, upravljanje in zagotavljanje kakovosti, varnosti in učinkovitosti opravljanja dolgotrajne oskrbe kot javne službe. In desetič, vzpostavlja se učinkovit javni nadzor na področju upravljanja dolgotrajne oskrbe. Zakon se bo uvajal postopoma in bo temeljil na štirih stebrih: oskrba v institucijah, oskrba na domu, denarni dodatek in oskrbovanec družinskega člana. Prva dva stebra že delujeta in bosta delovala takoj v začetku, denarni dodatek in oskrbovanec družinskega člana pa naj bi zaživela v letu 2024. Dokler v letu 2025 ne bo uveljavljen Zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, bo razliko od obstoječih virov sredstev in potrebnih sredstev pokrival državni proračun. Če v obrazložitvi zakona pogledate, kako je to urejeno v drugih državah, se ti stroški v mnogih pokrivajo iz proračuna, predvsem v bogatejših skandinavskih državah, zato bo zagotovo potrebno poiskati dodatne vire. Zadnji uradni podatki Sursa za leto 2018 kažejo, da se je za področje dolgotrajne oskrbe namenilo 547 milijonov evrov, kar je 5,1 odstotek več kot leta 2017. Glavni vir financiranja sedanje ureditve so javni viri, sicer pa je v zadnjih letih mogoče opaziti tudi naraščanje deleža financiranja iz zasebnih virov na račun zmanjševanja deleža financiranja iz javnih virov. Poslanski skupin SDS bomo zakon o dolgotrajni oskrbi podprli, v nadaljevanju pa pričakujemo tudi še kakšne izboljšave.

Pred nami je zakon, katerega, po naslovu sodeč, se vsi v tej državi lahko veselimo. Žal pa je resnica samo ta, da velja samo za naslov, ne pa za sam zakon in za samo vsebino. To je približno tako: greš v trgovino, kupiš avto in ugotoviš, da ni volana. Rečeš, pa nič zato, bom šel in bom kupil rezervni del za volan. In ko kupiš volan, misleč, da ga boš nastavil na avto, ker je to eno od pomembnih orodij za to, da se avto lahko premika levo in desno, ugotoviš, da ga nimaš kam natakniti, ker ni vodila. Preprosto ga ni in ugotoviš, da je neuporaben avto, imel si strošek z volanom in ga lahko odpelješ na odpad. No, tako približno je sestavljen ta zakon, ker tisti, ki ga je res prebral, ampak res prebral, ne samo neko kratko notico, češ, kako je to vse krasno in lepo, bo lahko ugotovil, da je zakon votel in predvsem votel v tem, da pojmi nekaj sicer lepega povedo, ne povedo pa, kako in na kakšen način. Da je preprosto nedorečen, nedosleden, nejasen v posameznih željah, ki so napisane v samem zakonu, in seveda, kar je še bolj pomembno, na koncu postane zelo všečen. Všečen pa predvsem samo zato, ker govori o zadevi, ki se je vsi v resnici zelo želimo in pričakujemo od tega ogromno in smo v Državnem zboru o dolgotrajni oskrbi govorili zadnjih 20 let – še naši, tisti predhodniki. Na koncu lahko ugotovimo samo to, da gre za še eno zamujeno priložnost. Tega zakona se ne da popraviti. Tega zakona se ne da urediti z amandmaji predvsem zato, ker že v sami osnovi govori o tem, da se bo nekaj uredilo kasneje, z nekim drugim zakonom, z neko drugo vlado, z nekimi drugimi koncepti. Lepo vas prosim, tako se ne ureja neke zadeve, ki jo v resnici na nek način že imamo, pa je v resnici nimamo nikoli do konca urejene. Govorim o dolgotrajni oskrbi. Če bo ta zakon, čeravno z amandmaji, sprejet, je več kot jasno, da bo isto, kot je danes, nič drugačen ne bo, vsaj do leta 2025, vse to, kar bo veljalo, imamo že danes. Imamo domove, imamo zavode za oskrbo na domu, domu, imamo posamezna podjetja, fizične osebe, ki pomagajo ljudem, edino, kar drži, da to še ni urejeno z nekim nadzorom oziroma posredno je, vendar z drugimi delovno-pravnimi ali strokovnimi inšpekcijami. Seveda ta zakon, kot smo že ta teden govorili, in minister je danes na začetku – hvala lepa, da je prišel po ne vem kolikih mesecih prvič v Državni zbor na plenarno zasedanje ugotovili, da bo v resnici, vsaj minister tako trdi, da bo zdaj ta zakon za vse. Ta zakon ni za vse. Že res, da je sproščena meja leto 65, vendar od nič do 18. ta zakon ne govori. Ne govori niti o navzkrižju dveh različnih področij, osebne asistence in dolgotrajne oskrbe, ki se zdaj s pravicami, ki se podeljujejo, dobesedno v nekaterih primerih prekrivajo. Kako bomo to urejali? Več kot jasno je, da smo v Državnem zboru med drugim tudi za tem pultom zelo jasno sporočali Slovencem in Slovenkam, državljankam in državljanom, da bomo da bomo osebno asistenco sprejeli začasno, zato da rešimo tegobe ljudi, ki to potrebujejo, in da ko bo prišel na vrsto zakon o dolgotrajni oskrbi, bomo to vključili v zakon o dolgotrajni oskrbi z enim namenom: da bo to z enim zakonom urejeno in da bo predvsem tudi pregledno, kakšne pravice in kdo, kdaj, kje, na kakšen način vstopa do teh pravic. In na koncu, kako bomo vse te pravice tudi poravnali z izstavljenim računom. Lahko je nekaj brezplačno, ne more pa biti nikoli zastonj. In ker so to pravice, ki jih bo bodo v glavnem plačevali, in jih že danes plačujejo, ljudje, bi morali ti ljudje imeti tudi pravico kaj reči pri tem zakonu, ko se sprejema. Danes beremo, na začetku smo poslušali, da so bili deležniki zraven in da so aktivno sodelovali pri snovanju tega zakona. Potem se sprašujem, zakaj danes ti različni deležniki sporočajo v medijih, da je treba ta zakon zavrniti. Eden od večjih sindikatov je danes jasno dal sporočilo, da je ta zakon treba zavreči, ker ni usklajen niti na ESS. Kako ESS deluje, je v prvi vrsti odgovorna najprej vlada. Vlada je tista, ki je v resnici med temi tremi partnerji najmočnejša. Zaradi vladnih predlogov obstaja ESS, ne obstaja vlada zaradi ESS, in zato mora vlada narediti vse napore, da se seveda to spremeni. Srebrna nit, nevladna organizacija starejših, zelo jasno pove, da niti približno ni to tisti zakon, ki bi urejal pravice oziroma na nek način tisto, kar potrebuje v največji meri prav starejša generacija, čeravno ni samo za njih. Zraven tega se seveda vsi sprašujemo ob tem zakonu, ker tako vse lepo piše, kje bomo dobili te ljudi, kje so kadri, kje so normativi, ki bi urejali seveda tudi pravila igre za te kadre. Ne! S tem zakonom smo jim samo povedali, kam pašejo ti kadri. Povedali smo jim, da pašejo v najnižje plačilne razrede – možne in govorimo o tem, seveda celo osnova je minimalna plača, in potem kratniki, koliko bojo lahko zaslužili in kam se uvrščajo. To pa seveda več kot jasno pove, da bomo te ljudi zelo težko dobili za tako odgovorno, težko, ne samo fizično, tudi psihično naporno delo. Po oceni Inštituta za ekonomski razvoj, ki je delal leta 2016 analizo, resno strokovno analizo, ki jo ta zakon praktično spregleda, bi potrebovali, če bi hoteli zagnati dolgoročno oskrbo v polnem zamahu, čez 2 tisoč ljudi. Nam pa manjka samo na področju zdravstvenega varstva po podatkih, ki so nam na razpolago danes, ogromno zdravstvenega negovalnega kadra, kaj šele na socialnovarstvenem področju. Nihče ne pove, kako bomo urejali te stvari. Še več, na koncu je seveda zelo pomembno, kot sem rekel, tudi kako bomo plačali ta zapitek. Že res, da vse države različno urejajo vprašanje financiranja dolgotrajne oskrbe; nekatere po svojih zmožnostih ali bogatosti, druge pa po svoji vzdržnosti, zato da lahko izpeljejo dolgotrajno oskrbo. Vendar, tako kot je predstavljen pogled, kako bomo plačevali to dolgotrajno oskrbo s tem zakonom, pa je dorečeno tako, da se lahko samo sprašujemo, kateri model v resnici bo na koncu stopil v veljavo. Ta vlada si je privoščila v bistvu svojevrsten premeten trik. Odločila se je, da bo povedala, da je in da podpira dolgotrajno oskrbo, kako bo pa to funkcioniralo, je pa pravzaprav niti ne briga. To se bo urejalo enkrat do leta 2025. Kdo bo to urejal, ne pove, niti kako, kajti ve, da so pred vrati volitve. In pred volitvami povedati volivcem, da bojo morali iz svojega žepa dati za to dolgotrajno oskrbo dobršen kos družinskega proračuna mesečno, ne letno, in to seveda od takrat naprej, ko bodo delali, ne eno leto pred upokojitvijo, kar pomeni, tako kot imamo danes, preprosto povedano za razumljiv jezik, dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Se pravi, obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, kakorkoli se bo že to imenovalo, bo šlo iz rok ljudi. Seveda tega v zakonu ni. Kako bodo pravice izgledale? Pravice bodo izgledale tako, kot sem rekel na začetku, da bodo opredeljene, kaj so, potem je pa naredila pika in ni več odgovora, ker se bo vse ostalo urejalo s pravilniki. Vi pa dobro veste, da je Ustavno sodišče že večkrat odločalo in odločilo, nenazadnje nazadnje tudi za znameniti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer je jasno povedalo: vse pravice morajo biti opredeljene v zakonu, tako da bo vsak lahko razumel, katere pravice mu pripadajo. Ne morejo biti urejene s podzakonskimi akti, še manj pa, da o njih odločajo razne skupščine ali posamezniki. V zakonu je več kot jasno povedano, da bo o tem odločal vsakokratni pristojni minister. Kako se bo pa odločalo o delitvenih pravicah, jaz jim rečem delitvenih, zato ker enkrat bodo o enih stvareh odločale občine, o drugih stvareh Ministrstvo za delo, o tretjih stvareh Ministrstvo za zdravje; skratka, stvari so popolnoma nedorečene. Lokalne skupnosti. Nalaga se jim nove naloge, ne pove pa se s tem zakonom, kje bomo dobili denar za to, kako ga bodo dobile, kdo bo to plačal. Velike občine, Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, večje – še nekako, manjše občine tega denarja nimajo. Preprosto ga nimajo. Lahko se boste nekateri pohvalili, da se je dvignila povprečnina. Ampak povprečnina se ni dvignila zaradi dolgotrajne oskrbe, ampak se je dvignila zaradi že obstoječih nalog, ki jih ima lokalna skupnost. Torej, s čim bomo financirali? Zato tudi združenja mestnih občin, vseh treh združenj, je več ali manj zelo jasno dalo sporočilo, da so stvari nejasne, kako se bo to financiralo. Še več, opozarjajo na eno zelo veliko nevarnost, ki jo ima ta vlada zelo rada, še posebej ker imajo stranko, ki se razglaša, da ima enega najboljših neoliberalističnih gospodarskih programov, in ki želi in pravi in trdi, da bo vse trg uredil v tej državi, je več kot jasno, da si tudi na tem področju nekateri želijo, da se čim več spravi v privatne roke. Vstopajo že tuja podjetja na slovenski trg na področje dolgotrajne oskrbe. Ta zakon jim to samo omogoča. Naj povem za konec svojega uvoda, več bomo povedali v sami razpravi, da gre za polizdelek. Polizdelek je običajno v gospodarstvu namenjen za to, da ga prodamo nekemu drugemu gospodarskemu subjektu, ki ga bo uporabil za izdelek. Pri nas pa mislimo in smo prepričani, da je dovolj, če je samo polizdelek. Oprostite, ta zakon se ne more niti popraviti z amandmaji, ker mu manjkajo ključne vsebine. Ključne vsebine pa so: kdo in kako bomo plačevali to dolgotrajno oskrbo, kako bomo zagotavljali kadre,

Če bi imela ta vlada resen namen, iskren namen, urediti dolgotrajno oskrbo, kar sem upal in si nenazadnje želel, da tudi to uredi, bi prišla z zakonom, tudi z vsemi podzakonskimi akti, da bi vedeli, o čem se pogovarjamo. In istočasno, ne pozabiti, treba bo spremeniti, tako kot vedno, kadar govorimo o tem področju, Zakon o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu, ki takšne oblike dolgotrajne oskrbe sploh ne pozna in je treba zato zakon spremeniti.

predsedujoči. Spoštovani predstavnice, predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Z uvajanjem novega sistema dolgotrajne oskrbe se pri nas ukvarjamo že skoraj 20 let. Ključni problem, da še vedno nimamo delujočega sistema dolgotrajne oskrbe, je seveda financiranje. Tako kot v prejšnji vladi je tudi ta aktualna vlada pripravila zakon, ki tega vprašanja ne rešuje dokončno. Vlada predlaga začasen model financiranja dolgotrajne oskrbe iz državnega proračuna, zdravstvene in pokojninske blagajne. Za takšen način financiranja ne obstaja noben utemeljen razlog. Vladajoča koalicija se je s predlaganim začasnim modelom financiranja preprosto izognila razrešitvi ključnega vprašanja, na katerega očitno sama nima jasnega odgovora. Zato je tudi v predalih ministrstva obtičal predlog zakona, ki ga je Ministrstvo za zdravje predložilo v javno razpravo lani avgusta, ki pa je vključeval predlog za obvezno socialno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Več kot očitno je, da se tudi ta vladajoča koalicija ni zmožna dogovoriti o trajnem viru financiranja dolgotrajne oskrbe. Namesto tega pa Vlada sedaj ponuja le obljubo, da se bo obvezno socialno zavarovanje uredilo v letu 2025. Skrbi nas, da bo predlagana začasna rešitev financiranja postala tudi trajna. Celovita in trajna ureditev finančnega vprašanja je ključna, predvsem zato, ker je od višine finančnih sredstev odvisen tudi obseg košaric pravic, ki bodo na voljo uporabnikom storitev dolgotrajne oskrbe. Iz predloga zakona, ki je pred nami, ni mogoče razbrati, katere storitve bodo uporabnikom na voljo in v kakšnem obsegu. Danes lahko o podrobnostih pravic iz dolgotrajne oskrbe zgolj ugibamo in predvidevamo, kako bodo urejene v pravilnikih, kar je za nas nedopustno, saj morajo biti pravice urejene z zakonom. Socialni demokrati menimo tudi, da predlog zakona ne predstavlja celovito in integrirano dolgotrajno oskrbo, ki bi poskrbela tako za zdravstvene kot tudi za socialne in psihološke potrebe starejših. Zakon ne zagotavlja takšne oskrbe, ki starejšim ne bo zagotavljala zgolj golega preživetja, temveč tudi kakovostno življenje v srebrnih letih. Prevelik poudarek na zdravstveni oskrbi se odraža predvsem v tem, da bo o upravičenosti storitev iz dolgotrajne oskrbe, ki so bolj socialnovarstvene narave, odločal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se ukvarja z zdravstvenimi storitvami in ima z uporabniki storitev zgolj posreden stik. Premalo premišljena in neustrezna pa je tudi predlagana ukinitev dodatka za pomoč in postrežbo, ki je sicer urejen v okviru zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pravica do dodatka je zakonska pravica zavarovancev, ki temelji na plačanih socialnih prispevkih, na podlagi katerih zavarovanci upravičeno pričakujejo, da bodo do njega upravičeni, v kolikor bodo izpolnjevali vnaprej predpisane pogoje. Preprosto črtanje te pravice, ki izhaja iz obveznega socialnega zavarovanja, predstavlja kršenje ustavno zagotovljenih pravic, ki so tudi iztožljive. V kolikor bo vladajoča koalicija sprejela ukinitev dodatka za pomoč in postrežbo, bo državo izpostavila številnim tožbam za izterjavo pridobljenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter tudi morebitno ustavno pritožbo, zavarovanci pa bodo morali svoje pravice izterjati po dolgi in dragi sodni poti. V primeru ukinitve dodatka za pomoč in postrežbo bodo najbolj med drugim prizadeti predvsem slepi in slabovidni. Kot najhitreje starajoča država med članicami Evropske unije imamo na tem področju dolgotrajne oskrbe izrazit problem. Primanjkuje nam mest v domovih za starejše, sistem pomoči na domu pa je različno urejen po občinah ter neenako dostopen. Za investicije in storitve primanjkuje po ocenah vsaj 250 milijonov evrov na leto. Primanjkuje nam tudi danes že večkrat omenjenega kadra, ki zaradi slabih delovnih pogojev podobno delo rajši opravljajo v Avstriji ali Italiji ali pa si raje poiščejo drugo zaposlitev, ki ni povezana z nego in oskrbo starostnikov. Situacija se zaradi naglega staranja prebivalstva in bolezni radikalno poslabšuje iz leta v leto. Predlog zakona daje samo vtis, da ponuja rešitve za probleme, povezane s starajočo se družbo. Zaradi vseh nedorečenih rešitev menimo, da bo izvajanje takšnega zakona v praksi povzročilo več težav, učinki zakonov pa bi lahko bili ravno nasprotni. V kolikor bo predlog zakona prišel v drugo obravnavo, bomo Socialni demokrati zahtevali jasno ureditev financiranja dolgotrajne oskrbe z uvedbo medgeneracijskega in solidarnostnega socialnega zavarovanja, kjer bodo vsi prispevali po svojih možnostih. Od zakona o dolgotrajni oskrbi pričakujemo tudi, da bo jasno določil košarico pravic, ki bo predstavljala integrirano dolgotrajno oskrbo. Predlagali bomo tudi ohranitev dodatka za pomoč in postrežbo vsaj za skupino slepih in slabovidnih. Spoštovane kolegice in kolegi! Gre za izredno pomemben zakon, ki bi po maniri, ki smo jo v tej družbi dogovorili pred leti in ki je veljala več ali manj do lanskega leta, morali biti deležni širše družbene debate. Najmanj, kar je, bi moral biti obravnavan na Ekonomsko-socialnem svetu. Ne moremo, ne smemo si privoščiti, da se bomo o tako pomembnih zadevah odločali v tej državi zgolj z glasom večine. Premislimo še enkrat, sploh pa takega zakona, ki nima finančnega zaledja, se ne sprejema par mesecev pred volitvami. Socialni demokrati bomo na podlagi vseh navedenih razlogov glasovali proti zakonu, saj zakona, ki zgolj obljublja, da bo probleme rešil v prihodnosti ali pa v pravilnikih, ki še niti niso pripravljeni, seveda ne moremo podpreti. Hvala lepa.

Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, pozdravljeni! Dolgotrajna oskrba je nekaj, kar si kot družba lahko in moramo privoščiti. Ne zgolj zaradi demografskih sprememb, temveč zato ker kot družba nosimo odgovornost do vseh in do vsakogar. Zato je pomembno, da se dolgotrajna oskrba financira solidarno, torej preko prispevkov, ki proporcionalno obremenijo dohodke, in kjer kapital, torej delodajalci, prispeva svoj delež. Pomembno je, da v primeru, ko se dolgotrajna oskrba ne more v celoti kriti iz prispevkov, oskrbo sofinancira državni proračun, kot to počne, recimo, na primeru pokojninske blagajne. Pomembno je, da je izvajanje dolgotrajne oskrbe del javne službe, kjer obstajajo jasni standardi, jasni parametri, jasni normativ, kjer ni outsourcinga storitev in zbijanja cene delovne sile, kjer ni prekarizacije in kjer ni bogatenja na račun poceni delovne sile in nižanja standardov oskrbe, kjer ni nadstandardnih storitev za privilegirane in najpremožnejše. In pomembno je, da je na ravni uporabnikov dolgotrajna oskrba univerzalno dostopna, da so storitve na enaki ravni in da je zagotovljena popolna enakopravnost med uporabniki; torej enaka razpoložljivost, enaka dostopnost, enaka dosegljivost in enaka kakovost storitev – za vse. In zdaj k aktualni vladni tako imenovani rešitvi zatečenega problema na področju dolgotrajne oskrbe. Prvič. Predlagani zakon sistemsko in trajno ne ureja financiranja dolgotrajne oskrbe, ampak to prelaga na nek drug zakon, zdaj neobstoječi zakon. Sprejet naj bi bil v prihodnje. Izvajanje je prepuščeno tržnim akterjem, kar pomeni zaostrovanje konkurence, kar pomeni vstop tujih multinacionalk, kar pomeni nižanje standardov in kvalitete oskrbe. Zakon predvideva prekarizacijo delovne sile na področju oskrbe ter dodatno espeizacijo. Tak zakon lahko položaj starejših in ostalih potrebnih dolgotrajne oskrbe na dolgi rok zgolj poslabša. Prav tako lahko poslabša položaj delovnih ljudi ter dodatno okrni nabor pridobljenih pravic, predvsem žensk, ki predstavljajo glavnino skrbstvenega kadra. Zakon tudi negativno vpliva na zdravstveno in pokojninsko blagajno, s sindikati in stroko v tradicionalni maniri vlade Janeza Janše seveda ni bil usklajen. Točka, ki na področju oblikovanja strategije dolgotrajne oskrbe dviga največ prahu, pa je gotovo njeno financiranje. Pod črto; aktualni predlog na tem področju servira naslednje poglavitne težave in ne rešitve financiranja dolgotrajne oskrbe. Prvič, odsotnost sistemskega in dolgoročnega vira financiranja. Drugič, prelaganje na prihodnje Vlade. Tretjič, ogrožanje obstoječih javnih blagajn. Financiranje dolgotrajne oskrbe je točka, kjer so doslej propadli vsi poskusi vzpostavitve sistema. Janševa vlada problem rešuje tako, da ga ignorira. Zakon namreč predvideva, da se do leta 2024 sprejme naknadni, posebni zakon, ki ureja zavarovanje za in financiranje dolgotrajne oskrbe. To obvezno zavarovanje naj bi krilo storitve iz dolgotrajne oskrbe, zavezanci za plačilo pa bi bili identični, kot so zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Ampak nismo še tam. Do takrat naj bi se dolgotrajna oskrba financirala iz državnega proračuna, sredstev demografskega sklada, proračunov Evropske unije in donacij ter drugih virov. Poleg tega pa je predvideno tudi, da se v vmesnem času dolgotrajna oskrba financira tudi iz prenesenih sredstev iz pokojninske in zdravstvene blagajne. Ta določba je v resnici zelo oziroma najbolj problematična. Prvič zato, ker gre za namenska sredstva, za zdravstvo in pokojnine, drugič zato, ker ni nikakršne ocene, kaj bo to za obe blagajni sploh pomenilo, in tretjič, ker zdravstvena blagajna sploh nima proračunske varovalke, kar pomeni, da jo lahko s tem pahnemo v dodatne škripce. Češnjica na vrhu torte: ob vsem naštetem je seveda treba dodati, da niti iz predloga sprememb proračuna za leto 2022 ni jasno, ali je ta denar v proračunu dejansko zagotovljen.

postavlja pod vprašaj. Dokler zakonski predlogi s področja dolgotrajne oskrbe ne bodo odražali družbene solidarnosti, ne bodo odražali kolektivne odgovornosti do vseh in vsakogar,

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je končno prišel na klopi Državnega zbora; zakon o dolgotrajni oskrbi, ki to ni, je kvečjemu zakon o privatizaciji varne starosti. To je interesno sidro, okoli katerega so zgrajene zakonske določbe tega sicer težko pričakovanega zakona: privatizacija skrbstva starejših. In v to svrho v zakonu najdemo prav vse: od zasebnih korporacij, ki naj delajo in upravljajo z domovi za starejše in te storitve mastno – seveda profitno, kot biznis – oskrbovancem in njihovim družinam zaračunajo, pa oblike espeizacije, torej prekarizacije podplačanega dela v skrbstvu starejših, kot da že sedaj situacija v domovih starejših, in sicer med medicinskimi sestrami, bolničarji, ni dovolj akutna. Ljudje nam bežijo iz sistem. Kaj jim vlada Janeza Janše ponuja? Ne boljšega plačila, celo jemlje jim varnost zaposlitve. Česa ni v temu zakonu in kar je bila tista kleč, na kateri se je 117-krat zakon o dolgotrajni oskrbi že zataknil, pa je financiranje. Sila neodgovorno, da se pripravi zakon s tako dolgoročnimi posledicami, kot jih ima dolgotrajna oskrba, se ga prinese v Državni zbor, brez da se zanj zagotovi financiranje, namenske vire, ki jih varna starost zagotovo potrebuje. Slovenija je kot starajoča družba v svojem institucionalnem okviru ni sposobna zagotavljati financiranja domov starejših, oskrbe na domu in še vsega ostalega, namesto da bi vlada ravnala odgovorno, te vire priskrbela s solidarnimi prerazporeditvami – torej da vzame s prispevki, davki tam, kjer je preveč, pri bogatih, pri kapitalu, in to nameni tja, kjer je družbena potreba, v danem slučaju skrbstvo starejših se preprosto naredi, da ta problem ne obstaja, vse skupaj prevali pa na naslednjo vlado in na socialne blagajne. Nedvomno je eden izmed sekundarnih ciljev, ki jih ta privatizatorska vlada zasleduje, ravno to, da javne blagajne spravi v težave. Del financiranja dolgotrajne oskrbe brez sistemsko urejenih virov, ki naj ostanejo kot delo in neopravljena dolžnost za eno izmed naslednjih vlad, je ravno prevračanje stroške na zdravstveno blagajno; zdravstveno blagajno, ki za razliko od pokojninske blagajne nima vase vgrajene tako imenovane proračunske varovalke. Če v zdravstven blagajni zmanjka denarja, pomeni, da posega ne bo. Če v zdravstveni blagajni zmanjka denarja, pomeni, da se bodo čakalne vrste podaljševale, in nenazadnje, če v zdravstveni blagajni zmanjka denarja, pomeni, da se na široko odpirajo vrata politiki, da skrči košarico zdravstvenih pravic, kar je ideja, ki že od nastopa mandata aktualne vlade Janeza Janše veselo kroži po parlamentarnih kuloarjih, ušla je tudi v javnost. Ampak začnimo na začetku, pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe. Odsotnost finančnega dela kot tistega osrednjega elementa debate o dolgotrajni oskrbi, razpira možnost diskusije, ki naj se osredotoči na to, kaj dolgotrajna oskrba sploh je in kako naj se izvaja, ta malomarnost in preračunljivost vlade je tukaj v resnici naredila uslugo; sama sebi levjo uslugo, konceptu dolgotrajne oskrbe pa precej dobro. Ker se ne pogovarjamo o tem, kje in kako bo dolgotrajna oskrba financirana, ker tega v zakonu ni, razen da se bo nekaj nekoč pod naslednjo vlado uredilo, se torej lahko potem pogovarjamo o tem, kako dolgotrajno oskrbo samo po sebi brez finančnega dela sploh razumemo. Takoj na začetku nam pade v oči, da je koncept zakona dolgotrajne oskrbe, kot ga imamo na mizi, osredinjen okoli liberalizacije in privatizacije, znotraj tega koncesionarski obliki izvajanja dolgotrajne oskrbe, nedorečenost in prenašanje odgovornosti na pravilnike, ki so od institucije do institucije različni, in vprašanje, kaj bo v njih sploh pisalo, pa seveda prekarizacija in socialni damping zlasti na področju vpeljave oskrbovalca družinskega člana. Začnimo z javno službo na področju dolgotrajne oskrbe. 3. člen v prvem odstavku določa, da se javna služba izvaja na nepridobiten način in v okviru javne mreže dolgotrajne oskrbe, in sicer tako, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni in in porabi za opravljanje in razvoj dolgotrajne oskrbe. To je dobra določba, človek bi jo celo podprl, če ne bi že takoj v nadaljevanju prišlo na plano, da gre za mrtvo črko na papirju. Natančneje, v drugem odstavku 3. člena, ki pravi, da ne glede na gornje določbe lahko dolgotrajno oskrbo opravljajo tudi – pazite to! – druge pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, če pridobijo dovoljenje. To dovoljenje sicer izdaja bodisi Ministrstvo za zdravje bodisi Ministrstvo za delo, odvisno od oblike oskrbe in institucije. Mimogrede, že na tej formalni ravni razbitosti na dve različni instituciji vidimo, kako zelo nedorečen ta koncept je in da ga prvenstveno vodita politični piar in splošni apetiti po privatizaciji, ki sta nato sila slabo pretopljena v zakonske določbe. Skratka, nazaj na vsebino. Ta zakon omogoča popolno liberalizacijo in privatizacijo izvajanja oskrbe, kar lahko pelje zgolj in samo v zmanjšanje kakovosti in dostopnosti oskrbe, pa seveda prekarizacijo delovne sile. Natančno enako lahko gledamo prav na vsakem področju delovanja družbe, najsi se pogovarjamo o gospodarskih dejavnostih ali, denimo, o solidarnih sistemih, kot je javni zdravstveni sistem. Kaj se je tam zgodilo oziroma se še vedno dogaja z liberalizacijo in privatizacijo? Ja, čakalne dobe se daljšajo, stroški letijo v nebo, vedno več je samoplačništva, kakovost obravnave je slabša. Tisti, ki v zdravstvu delajo in jim lahko rečemo medicinsko proletariat, iz njega bežijo. Presežke oziroma ne presežke, sredstva pa si prilaščajo bodisi zasebniki bodisi mandarini, ki so de facto sprivatizirali javne institucije. Zakaj bi bilo torej na področju skrbstva starejših karkoli drugače? Vprašanje je retorično. Odgovor je: ne bo. Natančno to se bo zgodilo. Vlada Janeza Janše namreč kani, da bo domove starejših in še kakšne druge oblike izvajanja dolgotrajne oskrbe upravljala korporativna logika, upravljala jih bo za dobiček. Hvala! Ne hvala, v imenu prav slehernega starostnika, ki si tovrstne oskrbe ne bo mogel privoščiti. Na to temo lahko spomnimo, da je prav predlagateljica tega zakona oziroma Ministrstvo za delo, ki ga drži Nova Slovenija, v prejšnjem mandatu sklicala sejo na temo kakovosti oskrbe starostnikov, ker so – pazite to – v enem izmed zasebnih domov starejših oskrbovanci prejemali popolnoma neprimerne obroke in neprimerno hrano. Nova Slovenija, ki danes tako zelo zagovarja privatizacijo skrbstva starejših, je nekaj let nazaj sklicevala tu seje in razlagala, ja pa poglejte, tu imamo zasebni dom, kako grdo ravnajo s starostniki, ki jih imajo v oskrbi. Seveda doslednih zaključkov iz tega niso potegnili, smo jim pa takrat mi pomagali. Ja seveda, če ti skrbstvo starejših vodi profitna logika, potem to pomeni zmanjševanje stroškov, zmanjševanje stroškov na kakovosti oskrbe starostnikov, zmanjševanje stroškov na poštenem plačilu zaposlenih, na primernem številu teh zaposlenih, ki dolgotrajno oskrbo izvajajo oziroma skrbstvo izvajajo, in tako naprej. To je pač kapitalistična logika na mestu, kjer kapitalistične in tržne logike ne bi smelo biti! Ljudje celo življenje delajo, vlagajo v družbo, prispevajo k našemu skupnemu napredku, na stara leta jih pa pričakajo – kaj? Zasebne korporacije, ki mastno računajo in na njih varčujejo. Širši nabor izvajalcev, kot ga poznamo v tem trenutku, je druga tema, o kateri bi rad spregovoril. Kot ste morda že skalkulirali iz moje dosedanje razprave, so lahko izvajalci dolgotrajne oskrbe po tem zakonu praktično vsi, se pravi, se področje na široko odpira za vstop tujih korporacij, seveda močno opremljenih z milijoni, celo milijardami kapitala iz tujine, s katerim lahko izrinejo vso ostalo konkurenco. Potem imamo pa v šestem odstavku 58. člena še določilo, da lahko izvajalec dolgotrajne oskrbe v posamezne storitve znotraj te oskrbe vključi pogodbenega izvajalca – v prevodu še privatizacijo znotraj privatizacije. Znova se bom naslonil na primer javnega zdravstvenega sistema. Kaj se tam dogaja s tovrstnimi pogodbenimi izvajalci? Outsourcing, odtekanje sredstev, običajno poimenovano korupcija, nastajanje notranjega trga, dvoživkarstvo, podaljševanje čakalnih vrst, to, da se ljudje štempljajo, pa potem ne pridejo na delo, ker je bolj lukrativno pogodbeno izvajanje dejavnosti namesto opravljanja njihove osnovne službe in tako naprej. Tisti zaposleni, ki ne bodo v tovrstnih institucijah na čelu skrbstva starostnikov, pa bodo po novem lahko podrejeni neki stroškovni logiki in zaposleni v prekarnem razmerju, razmerju, ki mu ne moremo reči delovno razmerje, kot samostojni podjetniki, v resnici podplačani proletarci. Zastavlja se vprašanje, zakaj ta zakon sploh ureja področje koncesij. Ker je vse ostalo okoli koncesij napisano na tak način, da neki privatniki po tem zakonu koncesije v resnici sploh ne potrebujejo. Imajo prijatelje v vladi Janeza Janše, dali jim bodo denar, sedaj pa izvajajte dolgotrajno oskrbo, zapitek bodo plačali državljanke in državljani. Zakaj se potem torej sploh truditi še s koncesijami in na ta način, tako kot je naredila vlada, predlagateljica tega zakona? Še dodatno ljudem v tej državi pokazati, kako zelo nesposobni ste spraviti skupaj celo osnovne zakonske določbe. Recimo: med trajanjem koncesijskega razmerja so dovoljene zgolj nebistvene spremembe koncesijske pogodbe. Potem pa med temi nebistvenimi spremembami, denimo, najdemo spremembo lokacije. Se vam res ne zdi bistvena sprememba lokacije, če se neka institucija preseli iz stanovanja v dom starejših, iz doma starejših v hotel, in podobne zgodbe. Meni se to bere kot lobistična določba zato, da bodo še malo lažje kakšni vaši prijatelji prišli do javnih sredstev, čeravno dolgotrajne oskrbe de facto ne morejo izvajati. Točno enako, kot se dogaja z zasebnimi šolami na visokošolskem nivoju, kjer imamo en kup nekih malih visokošolskih zasebnih zavodov na javnih financah, ki držijo predavanja v hotelskih jedilnicah. Približno tako jaz razumem to vašo koncesijsko določbo. Med manjšimi nebistvenimi spremembami nadaljuje tudi s spremembo odgovornega nosilca dolgotrajne oskrbe, pri čemer zakon niti ne definira, kdo ali kaj ta odgovorni nosilec je, niti v zadnji obliki ne določa trajanje koncesijskega razmerja. Se pravi, tako kot smo, znova primer iz zdravstva, leta 2006 pod prvo vlado Janeza Janše videli podpisovanje koncesij kar čez noč, podeljevanje koncesij za nedoločen čas, da jih potem ni mogoče kar tako preklicati. Enako naj bi se sedaj zgodilo na področju oskrbe starostnikov. Korporativna moč in korporativni dobički na račun starostnikov bez ograničenja trajanja mandata. To so vaše koncesijske pogodbe, ki jih pišete notri v zakon. Isto logiko smo lahko videli na delu že sedaj pod ministrovanjem Cigler-Kralja, ki je na zadnjem razpisu za dodatnih tisoč sto postelj v domovih starejših odprl vrata zasebnikom, tudi takim, ki sicer pod nobenimi pogoji ne bi mogli priti do javnih sredstev. Velikim igralcem, privatnim korporacijam na tem področju je že v prejšnjem krogu, v prejšnjem razpisu podelil lukrativna mesta in možnosti zaslužka. V tem drugem krogu so pa med prijavitelji tudi štiri nanovo ustanovljene družbe. vam svojo masko in svoj klobuk, da so to prijatelji Janeza Janše, ki o dolgotrajni oskrbi pojma nimajo. Morda najbolj otipljivo, kar ljudje lahko razumejo in razumejo neposredno, je cena skrbstva v domu. Natančneje, razlika v povprečju, koliko ljudje plačajo v tej državi za oskrbo v javnem domu in v zasebnem domu. Razlika je 160 evrov. Se pravi, bivanje v zasebnih domovih starejših si lahko privošči samo ozka že tako privilegirana skupina upokojencev z zelo visokimi pokojninami. Revna večina upokojencev, in ta jih je res večina, pa pač ne. Zanje se pa stroški prenašajo na pleča njihovih družin, medtem ko bodo bogati skozi aktivno življenje lahko uživali luksuzno tudi na svoja stara leta, in dobili bomo dvotirni sistem: hiralnica za revne, luksuzne hotele za bogate. A tudi to še ni vse, bi lahko povzeli po tisti Top Shop reklami. Kot da vse to, kar sem vam ravnokar povedal, še kar ni zadosti. Zakon predvideva tri tipe institucionalnega varstva: bivalna enota, oskrbne in negovalne domove. Sedaj pa pazite; zakonsko je določeno, da trenutni domovi starejših preidejo v obliko negovalnih domov, potem imamo pa še preostala dva tipa, za katera sploh ne vemo, od kje sta prišla, kako naj bi izgledala, kaj to pomeni in tako naprej. Pač nametano je nekaj notri na ravni označevalca v zakon in se upokojenci lahko gredo mirno slikat. Po tem, kar lahko tukaj beremo, pa vem, da boste zanikali, ampak po tem, kar piše v zakonu, izgleda, da bo lahko vsak, ki ima približno soliden kontejner, obit z nekim opažem, prijatelje v vladi Janeza Janše, dobil koncesijo za bivalno enoto. In vlada bo odhajala na volitve ali pa pred volitvami razlagala, kako zelo veliko finih namestitev je uredila. Ja, pa ja! Za nameček bodo potem v teh obitih kontejnerjih delali espejevci, podplačani, lastnik bo pa vlekel javna sredstva. Tako da v Levici ostro nasprotujemo zakonu, po katerem bi se oskrba starostnikov v resnici podražila, stroški bi šli gor, dostopnost in kakovost storitve bi padla dol, medtem pa bi se problemi v čakalnih vrstah – 12 tisoč starostnikov imamo, ki čaka na posteljo v domovih starejših – zgolj kopičili, zapitek plačajo starostniki, njihove družine in državni proračun. To ni ne v javnem interesu ne v interesu varne starosti, zato bom zaključil točno tako, kot sem začel. To ni zakon o dolgotrajni oskrbi, to je zakon za privatizacijo varne starosti.

Predlagam, da se vrnemo v realno življenje, v realni svet. Privatizacija starosti – zanimiva besedna zveza. In dejstvo je, da tisti, ki nima konkretnih rešitev, potem z vajo iz retorike raztrga predlagano rešitev. Dolgotrajna oskrba je gotovo izjemno, izjemno kompleksno vprašanje. Nikogar ne kritiziram, ki je samo en kamenček v dobri veri in v dobri volji vložil v ta mozaik, ki se mu reče dolgotrajna oskrba. Če bi bilo to področje tako enostavno, potem bi najbrž ta zakon imeli že pred 20-imi leti, pa ni. Tudi ta zakon ni idealen in noben zakon ni idealen. Parlament, vlada pa imata možnost, da zakon optimirata; zakon je živa stvar, se spreminja iz leta v leto. in zato je tukaj Državni zbor, zato imamo vlade, ki spremljajo izvajanje zakonov in potem predlagajo tudi izboljšave. Če bomo mi danes čakali na zakon, katerikoli, pa bomo vsi, vseh 90, rekli, to je pa idealen zakon, gospe in gospodje, bomo čakali dve Govoriti in očitati ministru Janezu Ciglerju Kralju iz Nove Slovenije in Novi Sloveniji in Vladi, da dela neko privatizacijo, to je tako mimo, da enostavno ne najdem primerjave. Če je 140 milijonov denarja, ki ga je Vlada zagotovila za javni sektor, za javne zavode, če je to privatizacija, potem nekdo tukaj v tej dvorani ne razume, kaj je privatizacija. Če je 2 milijardi in 93 milijonov denarja, zagotovljenega z zakonom, ki ga je sprejel ta državni zbor za javno zdravje, za javni zdravstveni sistem, privatizacija zdravstva, potem nekdo tukaj v tej dvorani ne razume, kaj je privatizacija. Če vlada, koalicija zagotovita približno 120 milijonov po dolgih letih vakuuma za javne vrtce, za javne osnovne šole, ker tega pač 10 let in še več ni bilo, če je to privatizacija, potem nekdo v tej dvorani pojma nima, kaj je pojem privatizacije. In ne vem sicer, zakaj me skrbi – lahko rečete, kaj te pa briga –, me pa skrbi, kako boste Kulovci vodili vlado, če vam Levica že danes gunca čoln in se nič ni naučila od opozoril kolega Marjana. Pot, dolga 20 let po ministrovih besedah, se danes končno nadaljuje po navigaciji parlamentarne procedure. Mi bomo temu zakonu, tej poti tega zakona pomagali, da bo zakon prišel do cilja. Za nekatere, tudi za nas v Novi Sloveniji, je 20 let usklajevanj, neodločenosti, pomankanja politične volje preveč dolga doba. Gromovniki bodo zahtevali še nadaljnjih 20 let in v milost in nemilost bodo pahnili še mnoge generacije državljank in državljanov naše države, potrebnih dolgotrajne oskrbe. To je vsa realnost. Gromovniki, ki – mimogrede – niti ne razumejo, kaj pomeni socialno tržni model gospodarstva. Sem pa vesel in tukaj v nekem optimizmu vidim nadaljevanje te poti, da tudi s strani racionalne politične konkurence slišim izjave, kot na primer, zakon o dolgotrajni oskrbi je najpomembnejši zakon v tem sklicu Državnega zbora. Tukaj na tem področju nadaljujem. Nadaljujem in izražam zadovoljstvo, da so voditelji držav članic na Evropskem svetu 21. julija lansko leto sprejeli dogovor glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021 do 2027 in instrumenta za okrevanje. Slovenija si je izpogajala izjemen razvojni okvir EU financiranja. Dogovor prinaša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi covid-19. Sam osebno ta dogovor razumem kot enega najpomembnejših v zadnjih letih znotraj Evropske unije, do katere sem velikokrat in vse pogosteje tudi zelo kritičen. Tukaj se je Evropa dejansko spomnila svojih korenin, to je solidarnosti. In na tej podlagi je Vlada 28. aprila sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost. Gre za 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in za dobrih 700 milijonov povratnih sredstev oziroma posojil. Slovenija je v Načrtu za okrevanje in odpornost opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov, socialnih učinkov epidemije covida-19, ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Morda je marsikdo spregledal, kar sem ravnokar omenil, da so v Načrtu za okrevanje in odpornost morale vlade oziroma države predstaviti tudi reformne ukrepe. Če gledamo sliko, kako deluje Načrt za okrevanje in odpornost, je temelj sestavljen iz reformnih ukrepov. Tukaj, v tem Načrtu za okrevanje in odpornost v v razvojnih področjih in komponentah Načrta za okrevanje in odpornost so te reforme dejansko tudi navedene v razvojnem področju Zdravstvo in socialna varnost, ki je sestavljeno iz zdravstva, socialne varnosti in dolgotrajne oskrbe in stanovanjske politike. Tukaj se je država zavezala, da bo naredila na področju dolgotrajne oskrbe ali pa – če hočete – skrbi za starejše, da bo sprejela reformne ukrepe. Kot enega od teh vidim prav ta zakon. Ne upam si predstavljati, kako bo in kako bo ukrepala naslednja vlada oziroma kakšne izgovore bo iskala, če recimo te reforme ne bomo realizirali, ker jih dejansko zdaj realiziramo za naslednjo vlado. Potem preprosto tega denarja za področje zdravstva, za področje sociale tudi ne bo. Ne želim, da bi se to zgodilo našim državljankam in državljanom, vesel pa sem, in s tem zaključujem ta del v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost, da je 1. julija, torej na dan začetka predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, Evropska komisija prižgala zelena luč Načrtu za okrevanje in odpornost. Naša skupna želja je, da z zakonom o dolgotrajni oskrbi ustvarimo pogoje, da bo dolgotrajna oskrba dostopna, dosegljiva, kakovostna in varna in da v obdobju življenja, ko postanemo odvisni od pomoči druge osebe, nihče ne bo ostal prezrt. Že dolga leta ves slovenski politični spekter govori, da je Slovenija preveč bogata, da bi bil kdo prezrt. To je naša skupna fraza, če hočete. Res je, nihče ne sme ostati zadaj, nihče ne sme biti prezrt. Zato smo mi, v Novi Sloveniji, ob vstopi v vlado napovedali našo zavezo in zapisali, da skrb za starejše je naša ključna prioriteta. Seveda, ko govorimo o zakonu o dolgotrajni oskrbi, ne mislimo samo na starejše. Nenazadnje

V Republiki Sloveniji področje dolgotrajne oskrbe niti ni terminološko opredeljeno, pravzaprav v nobenem predpisu niti v strateških in izvedbenih dokumentih. Ko govorimo o dolgotrajni oskrbi, izhajamo iz mednarodne definicije dolgotrajne oskrbe, katere avtorji so najbrž relevantni: Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, Eurostat, Svetovna zdravstvena organizacija in tako naprej. Pravila, ki urejajo področja in pravice, ki bi jih po mednarodni definiciji dolgotrajne oskrbe lahko šteli v dolgotrajno oskrbo, so v slovenskem pravnem redu trenutno urejena v številnih predpisih. Različne storitve in prejemniki se zagotavljajo v okviru obstoječih stebrov socialnega varstva. Osebe, za katere se ugotovi, da pri zadovoljevanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil potrebujejo pomoč, lahko izbirajo med storitvami na domu ali v institucionalnih oblikah, pri čemer se vsebina storitev na domu in v instituciji razlikuje oziroma lahko iz tega naslova dobijo tudi denarne prejemke. Dolgotrajna oskrba mora biti splošna pravica, ne glede na osebne, socialne okoliščine, in dostopna vsem, ki jo potrebujejo. To je eden naših ključnih ciljev. Zadovoljni bomo, če bo zakon doživel nadaljevanje parlamentarne procedure na pristojnem delovnem telesu. Hvaležen sem že vnaprej vsem tistim, ki bodo v dobri veri, z znanjem in iskreno predlagali amandmaje za izboljšavo tega zakona, ki – še enkrat mi ni nerodno povedati – ni idealen, ker noben zakon ni idealen. In če je količkaj dobre volje, ne gre za podporo vladi, gre za to, da naredimo nekaj dobrega za tiste, za katere je ta zakon napisan. Ta zakon ni napisan za to vlado, niti ne za to koalicijo. Morda kdaj, enkrat, seveda. Ta zakon je napisan za tiste, ki so dolgotrajne oskrbe že potrebni danes, morda že 30 let.

Nekaj, česar v tem zakonu ni, ker v tem zakonu ni financ sploh, pa so ravno finance kamen spotike, zaradi katerega zakona o dolgotrajni oskrbi sploh nismo dobili. Kako vlada Janeza Janše to rešuje? Ja tako, da samo financiranje dolgotrajne oskrb vrže ven iz zakona. In kaj je nato v tem zakonu notri ostalo? Espeji za bolničarje, negovalce, medicinske sestre in privatizirana oskrba za starostnike, od katere bodo zaslužile tri tuje korporacije!

Hvala za besedo. Saj ne vem, kje bi začela po vsem tem. 20 let že vsi poslušamo, nekateri govorite tudi, se pogovarjamo o tem, da dolgotrajno oskrbo potrebujemo. Tudi danes v stališču Levice smo lahko slišali, torej bilo je rečeno dolgotrajno oskrbo si lahko in moramo privoščiti. Torej, če se s tem vsi strinjamo, ne vem, v čem je korak mislim, v čem je problem. Je pa nujno, če ne gre drugače, če se v 20-ih letih ni dalo dogovoriti, kako urediti oskrbo, financiranje torej, pa je pač treba iti po dveh korakih. Mislim, da je bolje iti po korakih kot pa, da cepetamo že 20 let na mestu in ne pridemo nikamor. Ta predlog zakona, ki je končno po teh letih prišel v parlamentarne klopi, postavlja temelje za dokončno ureditev dolgotrajne oskrbe. Vsi ti temelji, ki so, ne vem, enotno ocenjevanje upravičencev, primerljive pravice za primerljive potrebe, možnosti izbire načina koriščenja, vse to, kar je v zakonu našteto, to že vrsto let preko preko različnih verzij pripravljajo različne vlade in različna ministrstva in s samo vsebino, moram reči, da ni nekih bistvenih razlik. Zato ne vem, da nekateri, ki ste pred leti pri tem tudi sodelovali, sedaj grdo grdo govorite o tej sami vsebini zakona. To, da bomo potrebovali več kadra, jaz upam, da smo se pa tega vsi skupaj zavedali, ves čas zavedali, da bo pa tudi potrebnega več kadra. Tisti, ki smo na Odboru za delo ali pa na teh odborih, tudi za zdravstvo, ampak največ na Odbor za delo, tudi na Komisiji za peticije smo že imeli številne seje o tem, kako v slabem položaju je status družinskih pomočnikov. Tudi to se sedaj v tem zakonu ureja. Kot sem prej rekla, zakon – če bo sprejet, jaz upam, da bo šel, da bo tudi končno sprejet in da bo danes oziroma v torek, ko glasujemo, šel skozi to prvo branje –, bo v tem prvem koraku, v prvih dveh letih … Torej leta 2022 in 2023 se bo takoj pomagalo vsem tistim, ki so sedaj že v domovih, in oni sami ali njihovi svojci doplačujejo kar veliko razliko za ceno za domove, in pa vsem tistim, ki imajo res slabo urejen status družinskih pomočnikov. Ti bodo potem postali oskrbovalci družinskega člana,

Tudi občine bodo tega razbremenjene. Večkrat je bilo rečeno, da se občinam nalagajo nove finančne obveznosti, pa to ni res, ker bodo tudi občine doplačevale manj za ljudi v domovih za upokojence, torej za tiste, ki nimajo svojcev. Manj stroškov bodo imele tudi z družinskimi pomočniki, tudi manj bodo sofinancirale te pomoči na domu, ki jo sedaj sofinancirajo. Tako res ne vem, nonstop to neko zavajanje, da je vse tako slabo, ker ni res. Res pa je, da če se 20 let ni dalo dogovoriti, pa jaz konkretno sama sem bila malo v eni vladi pa malo v drugi in v obeh se je govorilo, da nekaj bodo ljudje morali doplačevati, da bomo lahko vse te storitve financirali. Ampak sedaj zaenkrat, kot rečeno, v letu 2022 in 2023 se bo financiralo in pomagalo tem, ki so že nameščeni v domove, in pa tem družinskim pomočnikom. Potem pa je treba najti oziroma res sprejeti ta zakon o obveznem financiranju dolgotrajne oskrbe, da bodo lahko zaživele še tudi druge storitve, torej formalna oskrba na domu in pa denarni prejemek. Dokler pa ne bo sprejet ta zakon o obveznem financiranju, pa jasno piše, da se bodo storitve krile iz proračuna. Vsi skupaj smo dobili že tudi nekaj pripomb s strani ljudi, predvsem glede dodatka za pomoč in postrežbo s strani slepih. Tukaj se tudi že dogovarjamo. Kot sem rekla, to je prvo branje, bomo poiskali skupaj, z ministrstvi smo že tudi govorili, se bodo še poiskale določene izboljšave. Tako da to verjamem, da ni vse zabetonirano, tako kot sedaj piše. Sama bi opozorila le to, da res ne smemo narediti take napake s temi espeji, kot se je naredilo pri osebni asistenci. Tukaj je treba paziti na to. Bom pa še samo enkrat za konec rekla, ker danes res ni smiselno bolj podrobno vsebinsko, če ne bomo šli postopno, bomo ostali spet brez in bomo še več kot 20 let cepetali na mestu.

Tako sem za to, da gremo korak po koraku, pa katerakoli vlada bo v naslednjem, vsaka ve in se zaveda, da bo nek prispevek za ljudi potreben. To sem slišala, kot sem rekla, tako v eni kot v drugi vladi. In treba ga bo najti, da bodo lahko zaživele potem vse storitve, ki so v zakonu predvidene. Je pa nujno, da se zdaj pomaga takoj tistim, ki sedaj v tem trenutku veliko doplačujejo v domovih za upokojence za svoje starše,

Hvala za besedo, predsedujoči. Uvodoma bi rad poudaril, da je predlog zakona, materija, ki ga ureja, to je dolgotrajna oskrba, prepotreben in dobrodošel. Da pa je končno prišel na mizo, pa ni toliko zasluga te vlade, temveč od zunaj iz Evrope, za kar nam je Evropa ponudila tudi znatna sredstva v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki je nastal kot posledica zavedanja, da morajo države to področje ustrezno urediti, če hočemo doseči neko stabilnost v družbi. Namreč družba, vsaka skupnost, od družine, soseske, mesta, države, naroda temelji na solidarnosti in pravičnosti. In to je tudi neka solidarnost in pravičnost do tistih izmed nas, ki so ali starejši, invalidi in tako naprej, da za njih poskrbimo na ustrezen način. To spoznanje je prevladalo v Evropi, hvala bogu, bom rekel, navkljub NSi, ki še vztraja, da mora biti vse privatizirano in tako naprej. Namreč zakon je bil pred nami že v lanskem letu, v letu 2020. Mogoče ste nekateri že pozabili, ne? Ampak ni šel v parlamentarno proceduro, ampak umaknjen je bil. Zakaj je bil umaknjen? Ve še kdo, zakaj je bil umaknjen? Zato, ker je bilo premalo privatizacije notri – na zahtevo NSi, ko je bila danes tako glasna. Ampak pa pozdravljam po drugi strani tudi besede gospoda iz NSi, ki je rekel, da se zakon da dodelati. Zato mi v SAB ne bomo nasprotovali temu prvemu branju, ampak bomo nasprotovali v nadaljnjem, če ne bojo upoštevali številne in pametne pripombe, ki so že zdaj na mizi. Dejansko imamo, kaj jaz vem … Ajde … Ta zakon je, če ga pogledaš – jaz spremljam že od začetka, zato ker delam v obeh odborih, ki zadevata to področje, torej v zdravstvu, Odboru za zdravstvo, in Odboru za delo, socialne zadeve in invalide, ki sem ga tudi nekaj časa vodil. In smo imeli tudi dostikrat razprave o tem. Glejte, zakon je zame težko berljiv in nerazumljiv. Resno. Sem pravnik, zopet poudarjam, sem zakone tudi delal, osnutke in tako naprej. Nekaj zakonov imamo tudi mi, ki veljajo, ki sem jih jaz pripravljal, ampak v prejšnjem življenju – ne zdaj, v zadnjem času moram povedati. Ampak sigurno ta zakon pri tem potrebuje res eno prečiščenje. Mislim, da bi bilo, podobno kot v ZPIZ-u, potrebno opredeliti posamezne pojme že na začetku, da bodo oskrbovanci potencialni vedeli, katere pravice jim grejo. Kdo se bo iz tega znašel? Vam povem, da noben. Vprašajte kateregakoli na ulici, ne bo imel nobeden pojma, če to prebere. Resno je kompliciran in pretežek. Zraven ima pa še nomotehnično en kup težav. Tisto, kar imajo za oskrbo in za pomoč doma dodatek, recimo slepi, slabovidni, vzamem en konkreten primer, ki je namenjen isto temu, o čemer smo mi govorili zadnjič o asistenci,

ljudje, torej izhajajo neodtujljive pravice kot take v zakonu napisane, mi enostavno s 152. in 152. členom v tem zakonu to ukinjamo. Pa nemogoče, ljudje, ne moremo se hecati! Zakon takoj zaradi tega pade, vam povem, naslednji dan od tega pade. To bi tudi prednostno vzelo Ustavno sodišče. Torej ne se hecati, dajmo zdaj v nadaljevanju poskusiti dejansko to prečistiti, narediti zakon berljiv in ne skregan z našim pravnim redom kar smo že nekaj zakonov sprejeli in nam dela to ogromne probleme. In se mi zdi, da je ta zakon nastajal, čeprav je nastajal 20 let, v katerem imajo te stranke v koaliciji več kot 10 let oblast, opozicijske pa samo 7 let, da ko kažejo nekateri s prstom in se na to izgovarjajo, to ne gre skupaj, vsaj če če pogledamo dejansko, katere so bile koalicije in kdo je vladal in kdo so bili predsedniki vlade. Izgleda, da je vseeno to … Ajde, prekladalo se je iz ministrstva na ministrstvo, vem, da se vmes nekje v prevodu v prevodu izgubi zadeva in da je težavna materija, ampak vseeno imam občutek, da glede na to, da smo že lansko leto imeli pred sabo, da ni dodelan. In tako glede financiranja, tako glede osebja, tako glede sistema, glede zavarovanja. To je tisto, kar je bilo v prvem osnutku lansko leto, je bilo zavarovanje notri opredeljeno specialno. Zato je to zdaj letelo ven. Kako je z javno mrežo, s tem? Ni jasna ta razmejitev, tako kot nimamo zdaj v zdravstvu nekako te razmejitve in potem mešamo. In potem poslušam tukaj, bi rekel, že kar se zdaj o tej temi pogovarjamo, v glavnem patetične nagovore, ne pa resnih, kako to zadevo moramo rešiti dejansko vse skupaj. Zato ponavljam, da mi v SAB-u ne bomo nasprotovali. Naj gre zakon naprej, ker okoliščine, saj smo tudi sestavni del Evrope, in denar, ki čaka na to, ga je treba tudi narediti, ampak mi moramo te zakone narediti. Ampak to mora zdaj zakonodajalec, mislim vlada, pripravljavec zakona, se opravičujem, ne mi kot telo, da se bomo na naših mnenjih prepucavali, narediti velike korake. In prosim lepo, prosim lepo, poslušajte stroko. Kar je pripomb s strani tistih, ki obvladajo na terenu, občine, ki obvladajo nevladne organizacije, tudi ZDUS; vsi; vsi so imeli pripombe tako strašne na ta zakon, da smo se mi s težavo rekli, da ne bomo nasprotovali v prvem branju. Dejansko, ker ima toliko napak. Ampak zdaj, kdo se bo zavezal in kateremu bomo verjeli, da bo to odpravljeno? Ponujeno pa je bilo zdaj. Ampak mislim, da je še veliko dela na tem zakonu. Hvala lepa. Hvala lepa. Prišlo je do spremembe na seznamu razpravljavcev, tako da besedo ima Jure Ferjan, pripravi pa naj se Jani Möderndorfer. Izvolite. Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Cenjeni gostje, spoštovane poslanke in poslanci in vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni! Verjamem, da je za razpravo o zakonu o dolgotrajni oskrbi, o tako pomembni temi tudi pri državljankah in državljanih veliko zanimanje. Varno, mirno in dostojno tretje življenjsko obdobje je tisto, kar je ena izmed glavnih prioritet programa SDS in kar je tudi in kar je tudi ena izmed glavnih prioritet koalicijske pogodbe Vlade Republike Slovenije, ki jo vodi Janez Janša. Zato z današnjim zakonom uresničujemo obljubljeno. Ta zakon namreč na sistemski ravni ureja področje dolgotrajne oskrbe, ki je trenutno urejeno v več zakonih, v več predpisih in tudi je kar zelo odvisno od tega, kje se posameznik nahaja, torej glede na lokacijo njegovega bivanja, od same kvalitete in dostopnosti storitve. S tem zakonom, ki sistemsko ureja tudi način in vir financiranja, pa je ključen korak to, da bo za primerljive potrebe dostopna tudi primerljiva storitev; za vse enako, torej ne glede na lokacijo bivanja, na kraj bivanja in ne glede na socialni status oziroma standard posameznika, kar je zelo pomembno. Gre za tematiko, ki je v Sloveniji, ki ima eno izmed najstarejših prebivalstev na svetu, še toliko bolj pomembna. Smo starajoča se družba. Nekatere projekcije kažejo, da bomo že čez nekaj let dosegli tisto točko, ko bo upokojenih več prebivalk in prebivalcev države kot tistih, ki so oziroma smo delovno aktivni. To priča, hvala bogu, tudi v sklopu znanosti in napredka, smo ne samo starajoča, ampak tudi dolgoživa družba. Temu se moramo prilagoditi seveda tudi na zakonodajnem področju in ta zakon je odgovor na številna vprašanja. Pomembno je tudi, da zakon o dolgotrajni oskrbi ne naslavlja zgolj starostnike oziroma starejše posameznike, ampak naslavlja vse, ki bodo oziroma potrebujejo oskrbo. Se pravi, od invalidov, od tistih, ki zaradi bodisi bolezni bodisi poškodbe ali drugih ovir dlje časa, ali pa trajno, niso zmožni opravljati vsakodnevnih opravil oziroma pri teh opravilih potrebujejo pomoč, so od nekoga odvisni. Tako, če povem bolj enostavno; v ta zakon je vključen tudi, denimo, mladostnik, ki je zaradi takšnih in drugačnih razlogov postal invalid, kot tudi posameznik, posameznica, ki ima določene težave, ovire zaradi svoje starosti in potrebuje določeno storitev, določeno pomoč. Pomembno je, da ta zakon v središče postavlja posameznika; človeka, ki potrebuje pomoč, ki potrebuje storitev. In ravno to, da za primerljivo storitev oziroma primerljivo potrebo dobi posameznik primerljivo storitev, ne glede na to, v katerem delu Slovenije živi in kakšen je njegov socialni standard, je ključno. S tem zakonom se tudi razbremenjuje lokalne skupnosti, s tem zakonom se ureja bolj pregleden način tako nadzora porabe javnih sredstev na tem področju kot tudi kvalitete izvedenih storitev. Pomembno je, da na tej točki omenimo tudi različne oblike, ki jih zakon prinaša in ki jih nekako tudi že v dosedanji praksi poznamo. Gre na eni strani za formalno oskrbo, ki jo delimo na institucionalno, torej v obliki domov starejših občanov, bolnišnic in tako dalje, in pa tudi formalno oskrbo na domu, ki se izvaja preko storitev. Potem je tukaj še denarna pomoč in oblika oskrbovalca družinskega člana. Iz današnje razprave, spoštovane in spoštovani, smo lahko dobili kar lep občutek, kako kompleksno področje je to in kako kompleksen zakon imamo danes pred sabo. 117 različic, 117 osnutkov v treh desetletjih, bi lahko rekel, a niti en osnutek ni do danes, spoštovane in spoštovani, prišel v ta hram zakonodajne oblasti. Niti en! In po teh nekaj razpravah in stališčih iz nekaterih KUL poslanskih skupin, ki so v preteklosti tvorili vlado in imeli celo resor za delo, ki je poleg Ministrstva za zdravje tudi pristojen za urejanje tega področja, niti ni tako nenavadno, da je bilo toliko različic in da se na koncu niste mogli zmeniti popolnoma nič. Iz nekaterih, ne vseh, poudarjam iz nekaterih, razprav sem razbral, da je vse narobe, ampak rešitev pa ni bilo z vaše strani ne danes ne v preteklih letih, desetletjih. Ampak ta vlada Republike Slovenije, ki jo vodi Janez Janša, ta vladna koalicija pa je zmogla ta napor in danes, spoštovane in spoštovani, imamo zakon o dolgotrajni oskrbi, Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, v Državnem zboru Republike Slovenije. Imamo splošno razpravo v prvi obravnavi. Veseli me, da tudi iz uvodnih predstavitev stališč bo ta zakon v prvi obravnavi imel podporo in je tudi nekaj bilo konkretnih besed, da je pripravljenost z različnih strani, da se ta zakon še oplemeniti, še dopolni in seveda, da da zaživi, kar pa je na nas, poslankah in poslancih, da ga pripeljemo skozi parlamentarno proceduro in s tem seveda poskrbimo, da bo dolgotrajna oskrba, da bodo storitve, ki jih skozi dolgotrajno oskrbo mora sistem nuditi, dostopne, kvalitetne in varne za vse državljanke in državljane naše lepe države. Zato na tem mestu tudi pohvala Vladi Republike Slovenije in pohvala pristojnim ministrstvom, še posebej Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za delo in tudi drugim, ki so sodelovali v tem medresorskem usklajevanju. Veliko je področij, ki se jih ta zakon dotika. Hkrati me veseli, da je bilo tudi opravljeno veliko dialoga z relevantnimi deležniki. Vse to je tudi pokazatelj, kaj je v bistvu razlog, da v preteklih letih do obravnave tega zakona v Državnem zboru ni prišlo. Ključno je pomanjkanje politične volje, preprosto se vidi. Ta politična volja, zavedanje, da je res potrebno nekaj narediti, da je skrajni čas, da uredimo področje dolgotrajne oskrbe, je pri tej vladi, je pri desnosredinski vladi, je pri politiki aktualne vladne koalicije in vlade prisotna. In zato se danes o tem pogovarjamo. Želel bi izpostaviti v kontekstu dolgotrajne oskrbe, da je pomembno, da stvari pripeljemo do točke, ko bo dejansko to, kar je zapisano v zakonu, tudi čim prej implementirano v praksi. Kajti, veliko ljudi, ki bi že, ne danes, včeraj potrebovali bolj celovito pomoč in je ne dobijo, ker zakonsko ta zdeva ni urejena. V sklepnem delu svoje razprave pa bi želel odprti še eno zadevo oziroma deliti nekaj besed v zvezi s Sosvetom starejših Občine Tržič, kateremu predsedujem. Ta sosvet nekako zaobjema različne lokalne deležnike na področju starostnikov, na področju tistih, ki se dnevno profesionalno ali pa skozi obliko raznih društev, organizacij soočajo s problematiko starejših. Tako ta sosvet starejših zaobjema tako lokalni zdravstveni dom, center za socialno delo, pa dom starejših občanov, predstavnike društva upokojencev, društva invalidov in tudi humanitarnih organizacij, občasno pa so vabljeni seveda tudi drugi relevantnih deležniki, ki na določeno temo lahko podajo svoje mnenje. Ta sosvet je kot neko posvetovalno telo, ki služi izmenjavi mnenj in dejansko ima neke pozitivne učinke, da se stvari, da se zadeve hitreje premikajo. Zraven pa so vključeni tudi predstavniki občinske uprave, tako da lahko stvari dobro delujejo. Zakaj to govorim? Govorim zato, ker tudi še v času, ko sem opravljal funkcijo podžupana, je bilo dostikrat na sejah sosveta starejših in raznih razpravah izpostavljeno, kako pomemben je zakon o dolgotrajni oskrbi, pa se ni in ni premaknilo naprej in je bila prisotna neka neka žalost, neko razočaranje oziroma predvsem želja, da bi vendarle prišli do tega zakona; do zakona, ki bi urejal stvari. In ta zakon te stvari ureja. In res sem vesel, da po 117 osnutkih, ki so končali morda v predalu, morda jih je kdo celo strgal, ker ni bil z njimi zadovoljen, danes imamo predlog zakona v Državnem zboru, se o njem pogovarjamo, o njem razpravljamo in prepričan sem, da bo tudi prvo obravnavo prestal in da bo v nadaljevanju dejansko tudi ugledal luč sveta. Spoštovane in spoštovani, ta zakon prinaša v vsej svoji kompleksnosti in rešitvah tudi eno izmed pomembnih rešitev za dostojno življenje tudi v kontekstu neke dostojne, človeka vredne starosti in je z ukrepi naravnan k temu, da se ljudem, kolikor je to le mogoče, tudi pomaga pri njihovi oskrbi pri njih doma, torej na domu. Veliko je starostnikov, ki si želijo čim dlje časa ostati doma, ampak to zaradi različnih dejavnikov, različnih razlogov ne morejo. dobro institucionalno formalno oskrbo pa je to mogoče in ta zakon to prinaša; prinaša ne glede na to, kje posameznik živi. In to je tisto ključno, kar si Slovenija, kar si prebivalke in prebivalci naše države zaslužijo. Spoštovane in spoštovani, pred nami je kompleksen zakon, zakon, ki je dober, zato ga bom z vso odgovornostjo podprl in vsem nam polagam na srce, da to storite tudi vi, kajti Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, spoštovane in spoštovani, je zakon za ljudi. Tako je glas za zakon zakon za ljudi, proti pa veste, proti čemu. Tako verjamem, da bomo zmogli, se poenotili in ta zakon podprli. Hvala lepa.